Колеги, предлагам да продължим работа с представянето на Доклада по

На редовно заседание, проведено на 1 декември 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Проект на решение. На заседанието присъстваха Людмила Петкова – служебен заместник-министър на финансите, и Светлана Панова – началник на отдел в Министерството на финансите. Законопроектът беше представен от госпожа Людмила Петкова.

като членството на страната в нея е в сила от 1991 г. С решения на управителните съвети на МБВР и на МФК, приети съответно през 2018 г. и през 2020 г. и подкрепени от българска страна на основание на

632 акции от Общото и 369 акции от Селективното увеличение на капитала на МБВР по номинал от 120 635 щатски долара за акция, при подлежаща на внасяне част в размер на 17,92 млн. щатски долара;

Горните решения на управителните съвети са приети в контекста на пакет от мерки за увеличаване на финансовия капацитет на двете международни финансови институции и преразпределяне на акционерното участие и правата на глас на членуващите в тях държави. Необходимите средства за покриване на подлежащата на внасяне част от заделените за България акции в рамките на предлаганите увеличения на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие са предвидени в разчетите по Закона за държавния бюджет на Република

№ 268 от 27 април 2022 г. Заложените в решенията преразпределени ефекти по отношение на правата на глас на България в МБВР и в МФК са в посока незначително намаление на относителния дял на правата на глас на страната ни в МБВР от 0,30% 0,30% на 0,29% от общите права на глас и увеличаване на относителния дял на правата на глас на страната в МФК от 0,21% на 0,24% от общите права на глас, в случай на записване от всички акционери на всички разпределени за тях акции. Заложеното относително намаление на правата на глас на страната в МБВР се дължи на факта, че тя е надценена откъм представителство в институцията по критерий икономическа тежест и към момента на решенията не е била член и не е имала принос към Международната асоциация за развитие. Записването от България на заделените за нея акции представлява изпълнение на ангажимент, свързан с участието на страната като акционер в международните финансови институции от Групата на Световната банка. Предвид характера на МБВР и МФК записването на акциите представлява и принос на страната към международното сътрудничество за развитие, като плащането на акциите се отчита като официална помощ за развитие. Министерският съвет предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията на да даде съгласие за участие на Република България в Общите и в Селективните увеличения на капитала на МБВР и на МФК от 2018 г. чрез записване на пълния брой на заделените за страната акции. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: 14 гласа „за“, без гласове „против“ и 3 гласа „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното,Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за даване на съгласие за участие на Република България в Общото и в Селективното увеличение на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие от 2018 г. и в Общото и в Селективното увеличение на капитала на Международната

На основание чл. 6, ал. 1, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

в това число подлежаща на внасяне част в размер на 15 248 264 щатски долара и платима при поискване част в размер на 60 993 056 щатски долара, съгласно Решение № 663 на Управителния съвет на Международната банка за възстановяване и развитие,

и платима при поискване част в размер на 41 843 456,10 щатски долара, съгласно Решение № 664 на Управителния съвет на Международната банка за възстановяване и развитие, прието на 1 октомври 2018 г.

7. Упълномощава министъра на правосъдието след получаване на съгласието по т. 5 да подпише правно становище към документа за участие по т. 6. 8. Упълномощава министъра на финансите след получаване на съгласието по т. 5 да подпише документ

9. Плащането на подлежащата на внасяне част от записаните акции по т. 1 и по т. 2 на обща стойност 17 919 122,90 щатски долара да се извърши за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2022 г. 10. Плащането на записаните акции по т. 3 и 4 на стойност 19 046 000 щатски долара да се извърши в пълен размер за сметка на централния бюджет за 2023 г.“ Благодаря.

1. Дава съгласие за участие на Република България в Общото увеличение на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие от 2018 г. чрез записване на разпределените за страната 632 акции по номинал на обща стойност 76 241 320 щатски долара, това число подлежаща на внасяне част в размер на 15 248 264 щатски долара и платима при поискване част в размер на 60 993 056 щатски долара, съгласно Решение № 663 на Управителния съвет на Международната банка за възстановяване и развитие, прието на 1 октомври 2018 г. г. 2. Дава съгласие за участие на Република България в Селективното увеличение на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие от 2018 г. чрез записване на разпределените за страната 369 акции по номинал на обща стойност 44 514 315 щатски долара, в това число подлежаща на внасяне част в размер на

Уважаеми колеги, откривам разискванията. Заповядайте за изказване, господин Дренчев. Уважаеми господин Председател, колеги! Не знам колко от Вас си спомнят, но в края на миналия месец през залата мина и се прие едно споразумение със Световната банка, то даже е влязло в сила вече – от 2 декември, за консултантски услуги в сферата на водите, управление на риска от наводнения. Тъй като в материалите, които ни бяха представени тук, нямаше никакви цифри и предполагам, че единици в залата знаят за какво става въпрос, но всъщност ние им дадохме 34 млн. лв. за консултантски услуги. Сега отново ни се предлага от Министерството на финансите да дадем нови почти 37 млн. щатски долара за увеличение на капитала в Отделно от това, имаме още почти 103 млн. долара, които са платими при поискване. Общо става въпрос за 140 млн. долара, или почти 260 млн. лв., които ние ще дадем на тази международна институция. В Комисията ние се въздържахме да подкрепим това нещо, тъй като аз не бях убеден каква е нашата полза от това – получаваме ли някакви дивиденти, получаваме ли заеми на преференциални лихви.

Не виждам. Други изказвания? Господин Димитров? Не беше за изказване. Колеги, други изказвания има ли? Не Не виждам. С това закривам разискванията и ще пристъпим към гласуване на Проекта за решение.

изчакам, колеги, и ще направя проверка на кворума.

Още една минута, защото ще направя проверка на кворума. Моля колегите, които са в кулоарите, да влязат в залата за проверка на кворума.

ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Господин Чобанов, не мисля, че има народни представители, нуждаещи се от попечителско съдействие, така че нека да упражнят свободната си воля. Благодаря

Колеги, любопитен факт – от режими на прегласуване до този момент имаме изконсумирани два парламентарни дни – само от процедурите по прегласуване.

Господин Матеев, дали ще се нагърбите, или нямате желание? Разбрах Ви от конклудентните Ви действия. Господин

На заседанието присъстваха – от Министерството на финансите: господин Александър Свраков – заместник-министър, и господин Огнян Тодоров – директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешния одит“; от Агенцията по обществени поръчки: господин Георги Николов – изпълнителен директор, госпожа Галя Манасиева – директор на дирекция „Законодателство и методология“, госпожа Илияна Георгиева – държавен експерт в дирекция „Законодателство и методология“, госпожа Анастасия Венкова – държавен експерт в дирекция „Законодателство и методология“, и госпожа Ана Миткова – държавен експерт в дирекция „Електронно възлагане и мониторинг“. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Александър Свраков, който посочи, че

в първата група се отнася до транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства в частта относно обществените поръчки, като крайният срок за това беше 2 август 2021 г. По повод несвоевременното транспониране на Директивата Европейската комисия е стартирала срещу България процедура за нарушение № Във връзка със стартиралата наказателна процедура се предлагат промени в Закона за обществените поръчки, които въвеждат задължение за възложителите при доставката на определени категории превозни средства, както и при възлагане на превози по автобусни линии да поставят изисквания, съответстващи на критериите за чисти превозни средства. Във връзка с наказателна процедура № 2018/2268 на Европейската комисия срещу България се предлага отмяна на изключенията по чл. 13, ал. 1, т. 18 и 20 и чл. 17, ал. 2, които се отнасят до договори за услуги, доставки или строителство, свързани с изграждане и поддръжка на инженерни съоръжения от възпрепятстващ с цел опазване на държавната граница, закупуване от лечебни заведения на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и с възлагането на дейности в горски територии за създаване на гори, добив на дървесина и недървесни горски продукти. Заместник-министърът отбеляза, че втората група промени произтичат от Плана за възстановяване и устойчивост и включват няколко направления, а именно: мониторинг на пазара по определени показатели чрез изпращане на обобщена информация до контролни органи; получаване на обратна връзка за резултатите от проверките, включително с предложения за конкретни мерки, и повишаване на санкциите при нарушение на правилата за използване на неконкурентни процедури на договаряне. Господин Свраков посочи, че се предлага разширяване обхвата на предварителния външен контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки, като се предвижда контролът да обхване всички обществени поръчки на стойност над 5 млн. лв., докато контролът на обществените поръчки, които са на стойност между 1 млн. лв. и 5 млн. лв., ще се осъществява на случаен принцип, определени чрез жребий. Той добави, че основната цел е да бъдат обхванати всички значими обществени поръчки, по които е налице голям обществен ресурс, голям обществен интерес и намаляване степента на риска от допускане на нарушения при откриването и провеждането на поръчките. Последната група промени, свързани с прецизиране на действащата нормативна уредба и преодоляване на констатираните проблеми в практиката на възложителите, предвижда увеличаване на стойностните прагове по чл. 20 от Закона за обществените поръчки в съответствие с делегираните делегираните регламенти на Европейската комисия, които са в сила от 1 януари 2022 г.; забрана за изпълнителя по договори, сключени в условията на ин хаус възлагане, да превъзлага предмета на договора или части от същия договор на други лица; публикуване в Регистъра на обществените поръчки на договорите, сключени при прилагане на някои от изключенията, както и анексите към тях, и ограничаване на възможността за избор на застраховка като вид гаранция до случаите, при които стойността на получения аванс, както и на определената гаранция за изпълнение, не надвишава 500 хил. лв. Със Законопроекта се прецизира кръгът на лицата, спрямо които ще се изследва наличието на основания за отстраняване от процедурите, като основанията следва да са еднакво приложими и към българските юридически лица от момента, в който е възможно налагането на наказателна отговорност за тях. Създава се задължение за възложителя да определя допълнителен срок за подаване на оферти, когато в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта. Предлага се и лечебните заведения, чийто капитал е частна собственост, да прилагат Закона за обществените поръчки, ако повече от 50 на 100 от приходите им са от държавния или общинския бюджет, или от бюджета на

Предлага се застраховките, които се предоставят като гаранция за изпълнение на договорите за обществени поръчки, да пораждат безусловно и неотменимо задължение за плащане. Предвижда се гаранцията за изпълнение да се внася след потвърждение от възложителя за осигурено финансиране, както и автоматично прекратяване на договора, ако в 10-месечен срок от неговото сключване не бъде осигурено финансиране. Създава се и възможност министърът на финансите да определя лица, които да участват като наблюдатели в работата на комисията, при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки с особена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

становището на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД се посочва, че предложената в § 6 промяна неоснователно лимитира възможността на секторните възложители да се ползват от специалните познания и капацитета на свързаните с тях предприятия по отношение на спецификата на техния основен предмет на дейност. Възразява се срещу задължението за публикуване на данните от договорите, които не са сключени по реда на Закона за обществените поръчки, като се посочва, че възложителите на обществени поръчки са обект на контрол от страна на Сметната които въз основа на законовите си правомощия имат цялостен достъп до тази информация. Възразява се и срещу предложението за налагане на наказание и на представляващия юридическото лице изпълнител, когато бъде нарушена забраната за превъзлагане на предмета на договора или части от него на други лица. Националното сдружение на общините в Република България акцентират върху необходимостта от прецизиране на някои от предложените разпоредби и обръщат внимание върху колизията между правомощията на контролните органи по Закона за обществените поръчки, Закона за обществените поръчки, като настояват за създаване на механизъм на съобразяване, при който всяко едно решение или доклад от осъществен контрол да бъде окончателен и задължителен за последващ орган на проверка. От Асоциацията на университетските болници в Република България изразяват отрицателно становище по отношение на разглеждания Законопроект, като считат, че предложените промени, отнасящи се до сключваните договори от лечебните заведения, не отговарят на изискванията и целите нито на първичното, нито на вторичното законодателство на Европейския съюз, както и на националните интереси. „Стоева, Чомпалов и Знеполски“ изразяват отрицателно становище по отношение на предложените изменения, с които се създават ограничения за ползването на подизпълнители, както и задължението за публикуване на договорите, сключени при ин хаус процедура, включително допълнителните споразумения и приложенията към тях, като посочват, че договорите съдържат конфиденциална търговска информация, която е от значение за развитието на бизнеса на страните по договора и за постигане на по-добри резултати от конкурентите. От адвокатското съдружие отбелязват, че създаването на подобно задължение за публикуване на договори представлява непропорционална от гледна точка на правото на Европейския съюз законодателна намеса в частните търговски отношения, осъществявани извън приложното поле на Закона за обществените поръчки. От адвокатско съдружие „Си Ем Ес София“ изразяват становище, че част от предлаганите промени внасят правна несигурност в сферата на обществените поръчки и представляват основание за възникване на съдебни спорове пред пред компетентните български и европейски съдилища. От съдружието възразяват срещу направените с параграфи 5, 6, 11, 12 и 58 предложения, като представят и конкретни доводи за тяхното отхвърляне. Посочват, че създаваната забрана за превъзлагане на предмета на договор или част от него на трето лице, както и задължението за деклариране на възможността за изпълнение на поръчката със собствен ресурс са в противоречие с принципите на Директивата и Секторната директива, които са транспонирани чрез Закона за обществените поръчки.

ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви, господин Стоев. Заповядайте за процедура, господин Сабрутев.

Ще помоля квесторите да уведомят човека, който е отвън, който и да е той. Заповядайте, господин Чолаков. Във връзка с процедурата на господин Сабрутев, моля, господин Председател, и залата да разреши да влязат в залата Александър Свраков – заместник-министър на финансите, Огнян Тодоров – директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешния одит“ в Министерството на финансите; Георги Николов – изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки, Галя Манасиева – директор на дирекция „Законодателство и методология“ Моля, режим на гласуване

Господин Свиленски, заповядайте за Доклад на Комисията по транспорт и съобщения. Може да го представите в резюме. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, предоставям на Вашето внимание „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 48-202-01-31, внесен от Министерския съвет на 4 ноември 2022 г. На заседание на Комисията по транспорт и съобщения, проведено на 24 ноември 2022 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 48 202-01-31, внесен от Министерския съвет на 4 ноември 2022 г. На заседанието присъстваха господин Александър Свраков – заместник-министър на финансите; господин Георги Николов –изпълнителен директор на Агенция по обществени поръчки, и господин Станимир Арабаджиев – заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Законопроектът беше представен от господин Александър Свраков – заместник-министър на финансите, който подчерта, че основните промени в Закона за обществените поръчки се свеждат до транспониране на изискванията на Директива (ЕС) за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства в частта относно обществените поръчки. Друга част от разпоредбите на Законопроекта са свързани с изпълнение на ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост и прецизиране на действащата нормативна уредба с оглед на преодоляване на констатираните проблеми в практиката на възложителите. В хода на дебатите по Законопроекта се изказаха народните представители: Георги Свиленски, Димитър Недялков, Божидар Божанов, Настимир Ананиев, Петя Аврамова, Борислав Гуцанов, Стоян Георгиев и Ивайло Чорбов. Към представителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ бяха зададени въпроси за готовността на ведомството за определяне на изискванията към чистите превозни средства, определяни с наредба на министъра на транспорта и съобщенията, както и какви ще бъдат критериите при определяне на възложителите, които са длъжни да възлагат обществени поръчки при спазване на изискванията за чисти превозни сродства и делът на чистите превозни средства спрямо общия брой на превозните средства, които са предмет на доставка, или се използват за извършване на услугите за превози по автобусни линии съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007 за отделните възложители. В отговор на поставените въпроси от страна на господин Арабаджиев бе отговорено, че предстои изготвяне на наредбата по чл. 47, ал. 8, а определянето на критериите, отнасящи се до разпоредбата на ал. 9 от същия член, ще бъдат разписани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

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закон за обществените поръчки, № 48-202-01-31, внесен от Министерския съвет на 4 ноември 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 17 ноември 2022 г., Комисията по въпросите на Европейския съюз разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 48-202-01-31, внесен от Министерския съвет на 4 ноември 2022 г. Законопроектът беше представен от господин Георги Николов – изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки. На заседанието присъстваха и госпожа Галя Манасиева – директор на дирекция „Законодателство и методология“ от Агенцията по обществени поръчки, госпожа Боряна Евлогиева – началник-отдел „Правна уредба и методология“, дирекция „Законодателство и методология“ в Агенцията по обществени

Промените, предложени с него, могат да се обособят в три основни групи. На първо място, Законопроектът цели въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива (ЕС) (ЕС) 2019/1161 за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства в частта относно обществените поръчки. Крайният срок за нейното въвеждане от държавите членки е 2 август 2021 г. В тази връзка от страна на Европейската комисия е стартирана процедура за нарушение № 2021/0378 за нетранспониране в срок на Директивата, за което е уведомено водещото ведомство – информационните технологии и съобщенията, понастоящем Министерството на транспорта и съобщенията. Понеже Директивата има отношение към политиките в различни сектори – транспорт, околна среда, обществени поръчки, а в определени случаи и при концесии за услуги, въвеждането на изискванията на новия европейски акт в цялост предполага интердисциплинарен подход. Втората група промени са насочени към постигане на целите, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Цели се намаляване на конкурентното възлагане при договаряне без обявление, както и на поръчките, възложени при само една оферта. В тази връзка се предлагат няколко мерки: мониторинг на пазара и разширяване на обхвата на предварителния контрол от Агенцията по обществените поръчки, като той става задължителен за всички процедури на стойност над 5 млн. лв. Последната група промени имат за цел прецизиране на действащата нормативна уредба с оглед на преодоляване на констатираните проблеми в практиката на възложителите. Една от предложените мерки е увеличаване на стойностните прагове в съответствие със законодателството на ЕС. Други са изрична забрана за изпълнителя по договори, сключени в условията на ин хаус, да превъзлага предмета на договора или части от него на други лица; публикуване в Регистъра на обществените поръчки при прилагане на някои от изключенията, ограничаване на възможността на застраховката като избор на гаранцията до случаите, при които стойността на получения аванс и на определената гаранция не надвишава 5 хил. нова форма на текущ контрол чрез наблюдатели и консултация за обществените поръчки, равна или по голяма от 10 на 100 от бюджета на възложителя, или равна или по-голяма от 5 млн. лв. След представянето на Законопроекта последва дискусия и запитвания от народните представители. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: 7 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по въпросите на Европейския съюз предлага на Народното събрание да приеме на първо

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Със Закона за обществените поръчки и § 64 се прави промяна на Закона за горите и заради това аз взимам отношение. Тъй като промяната, която се прави, е всъщност по наказателна процедура на Европейската комисия за транспонирането на Директива 2014/24 ЕС в ЗОП и Закона за горите. Какво се променя и защо това е важно за Вас да го имате като бележка? Като цяло ние подкрепяме Закона, както разбрахте, но тук трябва да имаме предвид една уловка в този закон, изготвена от Министерския съвет, и тя е по отношение на следното – със Закона за изменение на ЗОП се изважда процедурата по възлагане на добив в горите, това са предимно държавните и общинските гори, и се премества в ЗОП – Закона за обществените поръчки, като се променят няколко члена и се премахва цяла наредба от Закона за горите, където беше тази процедура. Това на пръв поглед е добре, защото Закона поради ред причини се допускаха много бюрократични условия, които даваха възможност на определени фирми – наши фирми, да печелят поръчките за сметка на държавните и общинските стопанства и за сметка на конкуренцията, защото, когато всичко отиде в една фирма, тя има силата да да оказва некоректна конкуренция спрямо останалите, които нямат протекции. Дотук добре. Въпросът е, че в държавата през последните години, въпреки че не е редно, 50% от дърводобива се извършва не като самостоятелна процедура – на една фирма се възлага добивът на дървесина, а после горското взима дървесината и на друг търг я продава на друго стопанство. Това е само 50% от случаите. В 50% от случаите се направи практика през последните 10 години, при която държавата, държавните горски стопанства възлагат 50% от дърводобива в държавните гори чрез една процедура на корен. Това означава, че на фирмите се възлага дърводобивът и им се продава директно дървесината още преди те да са я добили, което ограничава конкуренцията, ние пролетта дадохме такъв доклад на Народното събрание, където доказахме, че по този начин се ограничава конкуренцията, създава се страхотна спекула и се източват милиони от държавните горски стопанства. С този законопроект тази хипотеза на Закона за горите не се засяга и ние трябва да го коригираме между първо и второ четене, защото в противен случай какво ще се случи? Държавата под натиска на „нашите“ фирми ще прекара целия дърводобив да е през процедурата на корен, защото нея няма да я лови Законът за обществените поръчки и Директива 2014/24. Всичко ще се продава на корен, няма да има директно възлагане на добив, което е страшен проблем поради следните причини – когато няма процедури на добив, не се стимулират инвестициите в дърводобивна техника, а се стимулират само инвестициите във фирми, които взимат, крадат и бягат. 50% от дърводобива ни е на корен и докато бях директор на Агенцията по горите, възложих анализ на броя нарушения, които се извършват при дърводобива на корен, и когато се извършват като дърводобив и като продажба на добитата дървесина. При на корен има два пъти повече нарушения, последният случай е от Своге, е точно процедура, и на Самоков, и на Ихтиман са процедури на корен, където фирмата притежава дървесината и тя казва на горския какво ще отсече, даже си маркира. В Своге хванахме как фирмата сама си маркира дървесината, което е абсолютно незаконно, и тази процедура трябва да бъде прекратена. И затова, за да я лови Законът за обществените поръчки, за да не се допуска тази огромна спекула, която позволява тази скрита процедура, тя е вид скрита концесия, Ви умолявам между първо и второ четене да насочите Вашето внимание върху това да поработим как в Закона за горите изобщо да не се допускат процедури на корен, те са изключително спекулативни, злоупотребява се с тях, така че целият добив да си мине по ЗОП, а отделно по Закона за горите горските стопанства да продават държавната дървесина. И давам един много позитивен пример. Откакто повдигнахме този проблем пролетта с колегата Иван Иванов, с когото не се обичаме и се съдим, той обаче прие тези мерки и в момента Явор Гечев служебният министър, прилага тези мерки и какво се случва? В държавните гори все повече дървесина се продава отделно, като след дърводобива без на корен и изведнъж, сега правим анализ и ще го публикуваме скоро, почват да потичат десетки милиони към горските стопанства. Тоест тази схема, която Иван Иванов и Явор Гечев вече ограничиха до голяма степен, води до огромни ползи за държавата, а ние просто сега трябва да направим така, че да не се заобикаля Директивата, да защитим конкуренцията и приходите на държавата. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Господин Дунчев, нека да стане ясно на колегите народни представители – не се съдите с господин Иван Иванов, а той Ви съди за глупостите и лъжите, които говорихте по време на управлението. (Смях от ГЕРБ-СДС.) Той Ви съди Вас – Вие не се съдите! Вие сте подсъдим в момента! (Смях Господин Свиленски, господин Дунчев каза, че не се обичат, а няма нищо лошо в това да се обичат. Заповядайте, господин Петров. Благодаря, господин Председател. Господин Дунчев, аз съм напълно съгласен с Вас, че продажбата на дървесина „на корен“ е порочна практика, но едно нещо не ми е ясно за тези месеци, в които бяхте на власт и имахте абсолютно пълно мнозинство, защо не променихте Закона за обществените поръчки? Ние щяхме да Ви подкрепим – тогава също течаха милиони към държавните горски предприятия.

Съдим се с Иванов заради това, че ние разкрихме как 500 кадри, списък на БСП, се назначават в Горите и Земеделието. И излезе ли по медиите? Излезе! Потвърди ли се всичко това? Потвърди се! По втория въпрос на колегата, да, трябваше да го внесем ЗОП, може би този проект, който сега се внася, е бил подготвен точно по това правителство. Нямам представа. Аз лично моята отговорност я поех, като внесох и Закон за горите в миналото Народно събрание, и внесохме и Доклад с предложение, което беше отхвърлено в Комисията – да се приемат точно тези мерки, които сега са залегнали в ЗОП. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за удължаване на времето на днешното пленарно заседание до обсъждане и гласуване на точка 10 от предложения дневен ред. (Реплики: „Еее!“) Бих искала да Ви уведомя, особено тези, които със силни възгласи се противопоставят на това предложение, че на Председателския съвет сме постигнали такава договорка, защото остават само няколко заседания до края на тази година, съответно и малко пленарни заседания. Има огромен обем от работа, която Народното събрание трябва да свърши. Благодаря. за различно мнение – господин Петров, или господин Таслаков, господин Стоянов? Кой от Вас тримата? Господин Стоянов, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители, за пореден път правя обратно предложение, тъй като днес имаме комисии, на които предстоят да се разгледат много важни законопроекти, единият от които е Законът за устройство на територията. В тази връзка правя обратното предложение и считам, че това е много по-важно от предложените

Господин Председател, дами и господа народни представители! Ние от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ ще подкрепим Законопроекта за изменение допълнение на Закона за обществените поръчки, въпреки че не сме съгласни с някои от предложените текстове, и сега ще Ви запозная точно с кой, а именно предложението за изменение по чл. 13 за отпадане на т. 20 от ЗОП считаме за неудачно, защото задължава болничните заведения да провеждат процедури по закупуване на лекарства

В настоящия случай става дума за неотложност и затова неподходящо се явява задължението да провеждат дълги във времето и тромави обществени поръчки. Знаем социалните функции на лечебните заведения, функции, от които всички ние и нашите близки се възползваме. Именно спешността и неотложността при изпълнението на задълженията им обуславя нашето несъгласие с така предложените текстове. Въпреки това ние ще подкрепим Законопроекта, като между първо и второ четене ще направим съответните предложения за промяна в така предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Стоянов. Реплика? Не виждам. Господин Петров – за изказване.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 ясно е и в тази зала, и на обществеността, че най-големите кражби на пари от държавния бюджет се осъществяват чрез обществените поръчки, конкретно чрез процедурите по Закона за обществените поръчки. Кражби на държавни средства се осъществяват и от най малките обществени поръчки, като доставки на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия например, където бих желал даже да Ви дам и пример, като Ви зачета част от едно прокурорско постановление за отказ от образуване, а именно: „Във връзка с отразеното в жалба съмнение за манипулация на обществената поръчка поради заложена нереално ниска цена в ценовото предложение на съответната фирма по позиция прясно краве мляко 2%, бутилка 1 литър, проверовъчните действия установяват, че наистина офертата на дружеството съдържа единична цена по това ценово предложение – 16 стотинки за бутилка мляко 2%. Същевременно по данни на Системата за агропазарна информация средната пазарна цена за този продукт е 1,62 лв. за брой. Залагането на такава ниска цена може да се разглежда като действие на оферента, насочено към постигане на ниска цена на офертата. Същевременно залагането на такава цена не не представлява незаконно действие, тъй като не противоречи на нормативен акт.“ Според съответния прокурор от Специализираната прокуратура. Да Ви напомня защо закрихме Специализираната прокуратура. прокуратура. Това е постановление за отказ от образуване на досъдебно производство. Приели са, че обществена поръчка за 0,16 лв. за бутилка от един литър прясно краве мляко 2% не е закононарушение на обществената поръчка. Кражби стават и с най-големите обществени поръчки, като например строежа на лот 5 на автомагистрала „Хемус“, където бяха изтеглени 53 млн. лв. от една банка в брой, и тези пари, за съжаление, никога няма да бъдат намерени и върнати обратно в бюджета, а аз не вярвам и че ще има наказани, тъй като всички дружно ще чакат съответната давност за наказателно преследване да изтече. Случвало се е и в други случаи, така че аз съм песимист. Но какво можем да направим? Да променим Закона за обществените поръчки, както ни указва и съответният прокурор от вече несъществуващата Специализирана прокуратура – нямало престъпление, защото не противоречала тази тактика и стратегия на нормативната уредба, така че ние можем да променим нормативната уредба. В това положение предложеният § 6 от Законопроекта смятаме, че е добър и той прекратява възможността за превъзлагане на действия по вече сключени договори за обществени поръчки. Как се осъществяват кражбите на пари по обществени поръчки? Осъществяват се по една много проста схема. Възложителят сключва договор с фирма изпълнител и се прави на приятно разсеян, че тази фирма изпълнител всъщност не разполага с кадри, средства и финансови ресурси да изпълни поръчката. Тоест тя е една куха фирма, фирма, която не може да изпълни тази поръчка. И какво прави тази фирма? Превъзлага част или всички действия по сключената обществена поръчка на подизпълнител. В доста случаи дори и той възлага на подподизпълнител. Даже сме виждали примери, при които този подподизпълнител отива при възложителя и му се оплаква, че не може да си получи парите, защото самият изпълнител вече е изчезнал с парите по обществената поръчка и не си е разплатил дейността. Но тънкият момент е, че това превъзлагане от изпълнителя на подизпълнителя става на цена, която е между пет и десет пъти по ниска от тази, на която е сключен договорът за възлагане на обществената поръчка, именно защото тази цена, пет или десет пъти по-ниска, е реалната пазарна цена. Тогава възниква въпросът: защо възложителят си затваря очите, че сключва договор за обществена поръчка на цена, която е пет или десет пъти по висока от реалната, на която я извършва подизпълнителят? Отговорът мисля, че всеки от Вас може да си го даде. За нас е необяснимо защо в доста случаи прокуратурата спи за това и не се самосезира, а се самосезира например за проведени събрания на ръководните органи на БСП, колега Свиленски,

добра и ние следва да я подкрепим, за да прекратим възможността за превъзлагане в една част от договорите за обществени поръчки на подизпълнители, където се превъзлагат дейностите на цени, от пет до десет пъти по ниски, и тази разлика отива незнайно къде. Но на следващо място, считаме, че и този законопроект има нужда от подобрения и ще внесем предложения между първо и второ четене. Какво имам предвид? Предложена е промяна в чл. 47 от Закона за обществените поръчки и нова ал. 6, в която се казва, че поръчваните моторни превозни средства с обществена поръчка трябва да съдържат удостоверение и декларации, че са чисти. Дами и господа народни представители, в доста случаи се крадат пари от обществени поръчки, като в критериите за сключване на обществена поръчка „Доставка на моторни превозни средства – коли или джипове“, се залагат такива критерии, на които да може да отговаря само една конкретна фирма изпълнител, която да спечели обществената поръчка именно поради заложени порочни критерии. Така че специално в чл. 47 тази нова ал. 6 трябва да има друг текст. Народът, който го интересува как се харчат държавните пари, не се влияе дали ще има декларация, че съответните моторни превозни средства, които се доставят, са чисти, тъй като те са чисто нови и не са просто чисти, а по презумпция са чисти. Българските граждани се интересуват обществената поръчка да не е направена с цел източване на средства и даване на комисиона под масата на конкретна фирма изпълнител, която е спечелила обществената поръчка само и единствено защото нейните критерии са заложени в тази обществена поръчка. Тоест поръчката е направена така, че само една-единствена фирма – вносител на МПС-та, да може да я спечели срещу съответната комисиона под масата. Ние ще предложим съответните законодателни промени, които да помогнат този законопроект да бъде по-съвършен, и да се надяваме чрез приемането му на второ четене ведно с внесените от нас процедурни предложения между първо и второ четене да успеем да защитим по-добре харченето и разходването на държавни средства, за да не четем новини утре, вдругиден и след два месеца за изтеглени нови 53 млн. лв., този път за доставки на бутилки прясно мляко от 2% при единична цена от 0,16 лв. на литър. Благодаря Ви. Има ли реплика? Господин Ананиев, заповядайте за реплика. питахте незнайно къде са парите. Парите са в чували, в сакове се изнасят от български банки и отиват в черните каси на политически партии. Мисля, че това е ясно на абсолютно всички. Вие загатнахте процеса всъщност как се е легализирала корупцията в България, но не го доразвихте както трябва. Да, има така наречените пощенски кутии които печелят поръчките, в които остава по-голямата част от печалбата, надолу до баш изпълнителите, които обикновено тук стачкуват около Народното събрание, защото на тях не им е платено – хем са свършили работата, хем не им е платено, защото някой друг е откраднал парите и от тях, от хората, които всъщност са извършили ремонта, независимо колко е качествен, некачествен, на каква цена са го извършили, но са го извършили. Но даже парите не достигат и до тях, защото по този начин порциите са разделени,

закони тези модели да станат законни. Това е най-страшното – когато всичко се случва пред очите и те казват: ами даже е законно това, което правим. Всъщност обществен ресурс това са данъците на всички данъкоплатци, на всички хора, които работят. Те се прибират от няколко избрани фирми, които няма да ги видите да дойдат и да протестират тук, защото те първо са си взели парите. Трябва да бъде спряна тази практика, но трябва и да се самосезира прокуратурата, когато види такива модели, които са се случвали даже и с държавните предприятия. „Автомагистрали“

дейности. Като се провери с какво разполагат като техника, като човешки ресурс, се вижда, че те нямат този капацитет. Просто държавата се използва за фронт, за да могат парите да стигат докъдето трябва. Благодаря. Благодаря, господин Ананиев. Надявам се господин Петров е разбрал с какво сте възразили срещу неговото изказване. Заповядайте, господин Добрев. Господин Петров, говорите за 5 – 10% при някакви автомобили и подвъзлагането от една фирма на друга, но пропускате да кажете, че при газа се сключиха сделки за милиарди с 30% горница, без да се спазват никакви правила. Там няма Закон за обществените поръчки, няма Закон за енергетиката, няма нищо. Тоест искам да обърнете внимание и на останалите колеги, защото тук някои излизат, пак започват: с чували, с едно, второ, трето. Няма по-голяма кражба в България за последните 30 години от това, което се сключи с газа.

Трета реплика няма. Заповядайте за дуплика. Господин Добрев, и Вашето възражение беше толкова по предмета на обсъждания въпрос, колкото и това на господин Ананиев. Надявам се господин Петров ще има какво да дупликира. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Ананиев, съжалявам, че ще Ви разочаровам. Не, не знам къде са отишли тези 53 млн. лв., изтеглени от една банка, предвидени за строежа на лот 5 от автомагистрала „Хемус“. Ако знаех къде, съм сигурен, че прокуратурата в лицето на главния прокурор щеше да ме привика да дам показания като свидетел. Така че внимавайте, ако Ви привикат, да знаете защо. Казвате, че Вие знаете къде са отишли тези 53 млн. лв. Но безспорно е, че трябва да направим Закона така и този законопроект да го развием така, че да не позволяваме въобще такива случаи да се случват в бъдеще, независимо дали става въпрос за малка обществена поръчка за 54 хил. лв., каквато Ви цитирах преди малко, или за 53 млн. лв., което даже е било частично плащане. Тя била за няколкостотин милиона лева. Към колегата Добрев, не знам защо не е проведена обществена поръчка по Закона за обществените поръчки касателно доставките на газ. Мога само да предполагам, че това е било, защото при обществена поръчка трябва да имаш и изпълнител, а доколкото разбрах, от „Продължаваме Промяната“ са имали само посредници, не и изпълнители, и няма как фигурата на посредника да бъде – и тя не е уредена в Закона за обществените поръчки. Ако имате противно предложение, моля Ви, ако приемем сега Закона на първо четене, между първо и второ четене да внесете предложение от Ваша страна да уредим и фигурата на посредника – колко пари ще може да взима, така че да се подсигурим, че следващия път, ако има управление на „Продължаваме Промяната“, те ще го сключат легално и при спазване вече на този нов Закон за обществените поръчки, а няма да го прескачат. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Петров. Предлагам да се върнем към Законопроекта. Заповядайте, господин Цеков, за изказване.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ ще подкрепи Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки по няколко основни причини. И основната от тях не е това, че работата по този законопроект започна от правителството на „Продължаваме Промяната“, беше довършена по време на служебния кабинет. Мисля, че това показва, че когато се работи в една правилна посока, единомислие може да има и от хора с различни политически убеждения или дори с пристрастия. Не е и основната причина да приемем това, че има наказателни процедури срещу България, както и че трябва да транспонираме Директивата за енергийно чистите превозни средства. Основаната причина, която налага приемането на този закон, е да се адресират два съществени дефицита в системата на обществените поръчки дефицитът на конкуренция в тези поръчки и дефицитът в работата на възложителите от гледна точка на системите за управление и контрол. А когато в обществените поръчки липса конкуренция и когато системите за управление и контрол не функционират, то тогава управлението на публичните средства лесно се превръща в безстопанственост или директно в организиран грабеж. Това са основните проблеми, които този законопроект следва да адресира, а те са особено важни, когато говорим за обществени поръчки, тъй като в България годишно се сключват около 20 до 25 хиляди договора за обществени поръчки на стойност между 12 и 14 млрд. лв., което е ориентировъчно около 12% от брутния вътрешен продукт. И това са парите на българските данъкоплатци, които държавата използва, за да се договаря с частния сектор за предоставянето на определени обществени блага, тоест с които трябва да подобрява живота на всеки един български гражданин. Именно заради това е изключително важно законодателството в рамките на обществените поръчки да стимулира свободната конкуренция, тъй като свободната конкуренция е единственият измерител за ефективност на този пазар. Единствено в условията на честна и свободна конкуренция е възможно на българския данъкоплатец да му бъде предоставена една стока, една услуга или един строеж на цената, на която реално струва, при необходимите гаранции за качество. Когато конкуренцията умира, тогава се ражда корупцията. Ние сме изправени пред няколко системни дефицита, които настоящият Законопроект се опитва да адресира. Една група от тези дефицити са свързани с откровено лобистки решения, които са въведени в нашия Закон за обществените поръчки още при неговото зачатие 2014 г. и доразвити през 2018 г., за които лобистки решения в момента има и наказателни процедури срещу Република Конкретни са темите – дейностите в горски територии, за които говори колегата Дунчев; изграждането на погранични огради, не знам дали сте забелязали, но през 2018 г. е възприет текст в Закона за обществените поръчки, който позволява граничните огради да се извършват без обществена поръчка, в резултат на което през 2019 г. строителството на 236 км телена мрежа е възложено за 230 милиона. Всички сме свидетели на резултатите от едно подобно решение; на следващо място, имаме проблем с дейността на частните болници, които се финансират основно със средства на Националната здравноосигурителна каса, и доколкото ползват основно публични средства, те би следвало да ги разходват по начин, който да гарантира, че те се разходват ефективно и законосъобразно, тоест чрез обществени поръчки. На второ място, Законопроектът се опитва да преодолее дефицитите, породени от злоупотребите с института на ин хаус възлаганията. Логиката на ин хаус възлаганията е, че ако държавата може сама да си свърши една работа, няма нужда да я възлага на някой друг. Именно това е ключът – трябва да може да си свърши сама работата. Точно обратното явление наблюдаваме в периода, особено между 2018 г . и 2020 г. – ин хаус възлаганията се превръщат в една черна разпределителна кутия, в която се наливат парите на българските данъкоплатци, от от нея да произлизат незаконни строежи и да излизат средства в чували към определени трезори или чекмеджета. Не знам къде точно. Примерите са ясни: 2,7 милиарда за магистрала „Тракия“, от тях 1,8 милиарда – превъзложени; 902 милиона за пътя Видин – Ботевград, от тях 856 милиона – превъзложени; 474 милиона за укрепване на свлачища към „Автомагистрали“ ЕАД – кухото дружество, 411 милиона – превъзложени;

за удълбочаването на варненското пристанище – изцяло превъзложени. Тези явления трябва да бъдат преустановени именно чрез предвидената в Законопроекта забрана на превъзлагането, когато става въпрос за ин хаус поръчки. На следващо място, имаме две други много тревожни явления – огромния брой възлагания, които се правят на базата само на една подадена оферта. от всички обществени поръчки в България се възлагат на базата само на една подадена оферта. Това е статистика от Агенцията за обществените поръчки и говори за няколко неща – самите тръжни документации са написани по начин, по който отблъскват участниците. Тоест подават им едно съобщение, че е безсмислено участието, тъй като или съдържат прекалено тежки изисквания относно формата и съдържанието на офертите, или съдържат изключително ограничителни критерии за подбор на участниците, или пък съдържат толкова субективни методики, че всякакво нормално участие е безсмислено. този проблем следва да бъде адресиран от този законопроект и аз мисля, че той го адресира по адекватен начин. Но това не е и цялата истина, защото не се поддържа реална статистика за това колко договора се сключват в крайна сметка на базата на една оферта. Тогава, когато са участвали голям брой фирми, но накрая в хода на процедурата са отстранени всички освен един. По време на управлението на кабинета Петков ние направихме анализ за период от една година на 28-те най големи общини в България и анализът показа, че 59% от всички поръчки – от стойността на всички пари, които са похарчени – това са около 800 милиона, тези 59% са възложени на базата на една-единствена оферта. И тук статистиката е изключително обезпокоителна. Ако погледнем какви са стойностите, тъй като има общини примерно като един Разград, в който 97% от поръчките се възлагат на база на една оферта, за Пловдив са 83%, за Велико Търново – 82%. Мога да продължа до безкрай по темата, но тази тенденция съществува – има я, и тя не е само що се касае до общинските поръчки, тя се наблюдава примерно и при ВиК операторите. Направихме анализ на всички договори, финансирани по Оперативна програма „Околна среда“, сключени от ВиК дружествата през последните две години. Тук става въпрос, че 85% от тези поръчки са възлагани на базата на една оферта. И за да не съм голословен, ще дам няколко примера:

ВиК Сливен, квартал „Речица“ – 19 милиона поръчка, трима участника, двама отстранени. Същото е и в Нова Загора, четири участника – трима отстранени, 13 милиона поръчка; ВиК Смолян – 31 милиона, шест участника – пет отстранени; Пречиствателна станция – Смолян, осем участника – седем отстранени, 22 милиона и 700 хиляди. И така мога да продължа горе-долу до около 50 различни обекта. Това, което Законопроектът за изменение на Закона за обществени поръчки предвижда в тази сфера, тъй като в крайна сметка законодателят не е вълшебник, е да институционализира допълнителни системи за контрол, които да не позволяват подобни явления или да се опитат да ги преустановят още в техния зародиш. Към момента единствената форма на предварителен контрол, която се прави, е на случаен принцип – тото, провеждано от Агенцията за обществените поръчки. Годишно се проверяват от 450 до 480 поръчки на случаен принцип. Чисто стойностно в последните пет години изтеглените изтеглените поръчки са на стойност общо годишно около 4% от всичките 12 до 14 милиарда, които се възлагат годишно, което е нищожно. Затова направихме един анализ кои са значимите поръчки – значимите в държавата, и установихме, че на годишна база средно в държавата се възлагат около 450 – 480 поръчки на стойност над 5 млн. лв., които стойностно отговарят на 67% от всичките пари. Затова предложението е към настоящия момент: всички тези значими поръчки да подлежат на предварителен контрол. Тоест процедурите да бъдат проверявани, преди да бъдат обявени, тръжните документации да бъдат проверявани от Агенцията за обществени поръчки. И като последен етап, последващ етап на тази реформа, е необходимо да бъдат предвидени механизми за ефективен текущ контрол върху работата на самите тръжни комисии, тъй като там се случват големите отстранявания. Поради това за същия тип поръчки, над 5 милиона, или ако те са значими за конкретния възложител, тоест, ако стойността на поръчката е над 10% от неговия годишен бюджет, то тогава, ако при този възложител има изградено звено за вътрешен одит, а такова съгласно Закона за одита в публичния сектор има във всички големи възложители, които имат бюджет над 10 милиона, то това звено за вътрешен одит да направи един одитен ангажимент, тоест да прегледа как е проведена поръчката и да се произнесе с констатация относно законосъобразността

дотолкова, доколкото ние говорим за факти – факти от живия живот, които са леснопроверими – всеки един български гражданин може да ги провери, ако разгледа с подробност сайта на Агенцията за обществени поръчки. Тези факти пораждат тревожни изводи, а тези тревожни изводи налагат сериозни мерки. Затова апелирам към Народното събрание: да адресира тези мерки, така че да осигури законосъобразното, ефективно, икономично разходване на парите на българския данъкоплатец. Благодаря Ви. Петър Петров – първа реплика. Благодаря, господин Председател. Господин Цеков, аз ще се хвана за началото на Вашето изказване. Не мога да се съглася, че корупцията е налице там, където липсва конкурентност. Аз считам, че може да се наблюдава корупция и там, където имаме конкурентност, но тя е фиктивна, тя е нереална. Отново ще Ви посоча, че обществена поръчка, възложена от Община Берковица през 2021 г., където договорът е сключен на 23 август, тоест след ГЕРБ,

е офертата на фирмата, с която е сключен договорът за обществена поръчка на 23 август 2021 г. с Община Берковица като възложител. Имаме конкурентност – пазарната цена е била 1,62 Доста по-висока от първоначалната цена е била и конкурентната оферта на втората фирма, която обаче поради по-високата си оферт, не е спечелила обществената поръчка. Разбира се, според специализираната прокуратура няма данни за извършено престъпление – всичко е законосъобразно, казва, че не са налице нарушения на нормативната уредба. Ето, сега е моментът, с тази законодателна промяна и с предложения, които ние от ВЪЗРАЖДАНЕ специално ще направим между първо и второ четене, да променим това нещо. Но да знаете: там, където е ефективна конкуренцията, там има проблем. за да пресечем корупцията, тези звена за одит, за които казвате, че са вътрешни звена за одит във възложителя, те трябва да следят за това каква е пазарната – реалната пазарна стойност, на сключената обществена поръчка.

след това подизпълнителят я поема за 10 пъти по-ниска цена, а не както каза господин Добрев 10%. 10 пъти по-ниска цена, която е реалната, но я върши подизпълнител. Тези 90%, този марж отива под масата вече незнайно къде. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

Първо, бих искал да кажа, че държавата сама по себе си е призвана да създаде такива условия, че да не позволява на отделните възложители, а те са огромен брой – хиляди,

Що се касае до липсата на реална конкуренция дори там, където има много участници, с това съм напълно съгласен. Напълно съм съгласен с това, че в голяма част от секторите пазарът е картелизиран – дали на национално, дали на местно ниво. Това е проблем отново на бездействието на други контролни органи. Съгласен съм, че упрекът

особено що се касае до незаконосъобразни отстранявания. Но тук най-вече упрекът според мен е към Комисията за защита на конкуренцията, която е един от органите, които определено не си вършат работата в борбата с картелите и монополите в тази държава. Благодаря. Благодаря Ви. Академик Денков, за изказване. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, за съжаление, има още една област, в която не работи добре Законът за обществените поръчки, и това е областта на научните изследвания и иновациите, но причината там да има проблеми, е съвсем различна. Тя е свързана с това, че върховите научни изследвания – тези, които са на фронта на науката, много често се правят с уникални научни апаратури, с уникални устройства, за които няма много производители, и част от изискванията на Закона се оказват напълно неадекватни. Този проблем е поставен пред съответните органи от години, но все още няма своето решение. Разбира се, и аз, и моите колеги осъзнаваме риска, който може да създадат едни такива по-специални изисквания, но аз си запазвам правото между първо и второ четене да предложа в Комисията обсъждания как да бъде отчетена тази специфична особеност на научните изследвания и иновациите. Има още един проблем и той е свързан с изискванията предварително да се знае, когато ще се правят научни изследвания, какво точно ще се закупува като реактиви, химикали и така нататък. Отново това е абсурдно изискване. Научните изследвания се характеризират с това, че те не са предварително планируеми, защото в тях има творчески елемент, който няма как да бъде планиран. Така че молбата ми е да бъде регистрирано, че между първо и второ четене, ще се опитаме да внесем текстове, които да подобрят Закона в тази посока. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви. Реплика има ли? Не виждам. Теменужка Петкова за изказване.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Аз взимам повод от думите на колегата, който се изказа преди това и засегна дейността на контролните органи и въвеждането на нов раздел „Текущ контрол и одиторско мнение“. Според мен при въвеждането на този нов раздел съществуват определени проблеми, които са свързани, на първо място, с независимостта на вътрешните одитори. Законодателят в този проект предвижда, когато има обществени поръчки над 5 милиона, всички те да попадат под така наречения предварителен контрол на звената за вътрешен одит, там, където има изградени такива. Това са обществени поръчки, които се характеризират с особена сложност, които са спешни по своя характер и поради тази причина министърът на финансите може да назначи наблюдател и съответно вътрешни одитори или вътрешен одитор от съответното звено за вътрешен одит, което трябва да направи така наречения предварителен контрол. На първо място, основният проблем, който аз виждам, е свързан с независимостта на вътрешните одитори. Те сами планират своята дейност. Това е един от основните принципи при работата на вътрешния одит в публичния сектор – да имат независимост при планирането на своята работа. Те планират своята дейност на база оценка на риска, като целта им е да дадат увереност на съответния разпоредител с бюджетен кредит, че действията са законосъобразни, но това не означава, че със закон ние може да ги задължим те да включват в своите одитни ангажименти такъв тип дейности. На второ място, Законът за вътрешния одит в публичния сектор – чл. 31, ал. 1, изрично предвижда ограничение за вътрешните одитори да извършват одит с цел даване на увереност тогава, когато те са извършили одит за консултиране. Ограничението, което законът налага, е в рамките на една година. Това също е намеса в работата на вътрешните одитори в публичния сектор, която няма как да бъде преодоляна на практика с тази промяна в Закона, която се предлага. На следващо място, законът не е определил какъв трябва да бъде срокът, в който да бъде изготвен такъв един доклад и да бъде изразено одиторско мнение, а имайки предвид, че се предвижда да става дума за такива обществени поръчки, които са с особена сложност и спешност, това означава, че ние във времето даваме едно широко поле на така наречените наблюдатели, вътрешни одитори, които да изразяват своето мнение. Друг порок, който аз виждам във въвеждането на такъв един раздел, е свързан с голямата концентрация на информация и на способи за взимане на решения от страна на министъра на финансите. министъра на финансите. Агенцията за обществени поръчки е на пряко подчинение на министъра на финансите, тя е към него, отделно от това той ще има възможност да праща наблюдатели във всяко едно министерство или всеки един разпоредител с бюджетен кредит. Вътрешните одитори ще дават съответното одиторско мнение и министърът на финансите ще събира при себе си цялата информация. Такова едно изискване не е предвидено в нито един европейски регламент, нито директива, така че аз смятам, че с тази промяна в Закона за обществените поръчки ние грубо се намесваме в независимостта на вътрешните одитори и на практика ги правим част от процеса, свързан с провеждането на обществената поръчка. Интересно е как те след това ще направят одит на тази обществена поръчка, при положение че вече са изразили одиторско мнение и това одиторско мнение може да се различава след това от извършването на фактическите проверки при последващия контрол, който те имат ангажимента да осъществяват. Така че аз виждам няколко много сериозни порока по отношение въвеждането на този раздел „Текущ контрол и одиторско мнение“ и ние ще направим предложения между първо и второ четене за прецизиране на текстовете и елиминирането на тези нарушения, свързани с дейността на вътрешните одитори в публичния сектор. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Петкова. Реплика има ли? Не виждам. Други изказвания има ли? Господин Балачев, заповядайте.

Господин Председател, уважаеми колеги! Моят анализ ще бъде правен и той ще обхваща само една част от така предложения Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, а именно § 5 и § 6. Въпроса с това доколко и в какъв обем би могло да се използват изключенията, защото това са изключения и са точно фиксирани в Закона с основание, с предмет, с обем и така нататък, за възможността да не се спазва този закон при определени условия, вече го дискутирахме в предходното Събрание. С оглед на това, че в европейското право ин хаус процедурите съществуват, очевидно и вносителите на този Законопроект за изменение и допълнение са стигнали до този извод, че не могат да бъдат зачеркнати – това беше предложението в предходното искане за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, затова сега на нашето внимание се предлагат едни изменения, които всъщност реално правят разпоредбите на чл. 14 и 15 неизползваеми, защото няма – и всички, които малко или много разбират от обществени поръчки, няма такава фирма или такова предприятие, което да е под някакъв държавен контрол, който да има тези възможности, за да може да изпълни изцяло една обществена поръчка. Затова аз няма да подкрепя нито предложението в § 5, в който се създава нова алинея и казва, че „юридическо лице изпълнител няма право да превъзлага предмета на договора или части от него на други лица и представя декларация, че може да изпълни поръчката сам“, нито пък предложението на ал. 2 на чл. 15, където всъщност горе-долу се пресъздава същият текст, защото няма как ние като законодатели да създаваме текстове, които всъщност да не могат да бъдат изпълнени. Така че тук би могло да се търсят други предпоставки, ако искаме да има допълнителен контрол в ин хаус процедурите, но не и по този начин да ги обезличаваме, което според мен би ни довело до наказателна процедура от Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Дренчев. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания има ли Не виждам. Прекратяваме разискванията. Ще преминем към гласуване. Ще подложа на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 48-202-01-31, внесен от Министерския съвет на 4 ноември подкрепен от Комисията.

Сериозно ли, господин Ананиев, искате прегласуване? Искате ли прегласуване, не Ви разбрах? Искате прегласуване. Господин Ананиев иска прегласуване. (Смях.) Колеги, да направим жеста към господин Ананиев и да прегласуваме. Моля, режим на гласуване.

Благодаря Ви. Господин Председател, на мен понякога ми е трудно да хвана кои законопроекти на Министерския съвет са по Плана за възстановяване и устойчивост, кои не са, но все си мисля, че по този законопроект е работено именно в тази връзка и приемането му касае като цяло Плана за възстановяване и устойчивост. В тази връзка считам, че е редно да оставим седемдневния срок за предложения между първо и второ четене. Защо? За да може този законопроект да бъде приет и на второ четене, преди евентуално да бъде разпуснато настоящото Народно събрание. Ако дадем 14-дневен срок, това означава, че той ще изтече на 28-и или 29-и, когато ще сме във ваканция, с други думи, на 5 януари и реално след това той би могъл да влезе в Комисия, след това и в пленарната зала. Затова моето различно мнение е да не приемаме това предложение, а да оставим стандартния 7-дневен срок, за да може по време на празниците всеки да обмисли и вече направените предложения между първо и второ четене. Аз не вярвам, че те ще са чак толкова много, и да може да направим всичко възможно да го приемем и на второ гласуване. Благодаря Ви.

Поискано е прегласуване. Моля, режим на прегласуване!

Господин Чолаков, заповядайте за Доклад.

от Асоциация „Прозрачност без граници“ – господин Калин Славов; професор дн Райна Николова – хабилитиран преподавател по административно право в Нов Български университет. Разглежданите законопроекти представляват законодателна инициатива, която е включена в Националния план за възстановяване и устойчивост. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше представен от министъра на правосъдието, който посочи, че с него се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. Господин Зарков отбеляза, че подаването на сигнали за нарушения е средство за противодействие на корупцията във възможно най-ранен етап и инструмент, който ще допринесе за ефективното разкриване, разследване и предотвратяване на нарушения. Приложното поле на проекта, внесен от Министерския съвет, включва сигнали за нарушения в широк кръг области, като обществени поръчки, финансови услуги, продукти и пазари, обществено здраве, безопасност на транспорта, сигурност на мрежите и информационните системи, правилата за заплащане на публични държавни и общински вземания, нарушения на трудовото законодателство, изпълнение на държавна служба и други сектори. С него се предвижда изграждането на канал за вътрешно подаване на сигнали и създаването на централен орган за външно подаване на сигнали. Задължени лица за изграждане на вътрешен канал за подаване на сигнали са работодателите в публичния и частния сектор, като в публичния сектор се предлага общините с по-малко от 10 000 жители или с по-малко от 50 работници или служители да могат да споделят ресурси за получаване и обработка на сигнали за нарушения. В частния сектор задължението обхваща работодатели с 50 и повече работници и служители. Законопроектът предлага създаването на единен централен орган за външно подаване на сигнали, като за изпълнението на тези функции е определена Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Предвижда се тя ежегодно да изпраща на Европейската комисия данни за броя на постъпилите сигнали, извършените проверки и резултатите от тях, както и да публикува на интернет страница си тази информация. Министърът на правосъдието акцентира върху предложената от Министерския съвет възможност за съдебен контрол на решенията на КПКОНПИ за прекратяване на проверката. Съществен елемент на законодателната инициатива е предоставянето на защита на лицата, подаващи сигнали. Защитата обхваща забрана за ответни действия с цел отмъщение или заплахи, които могат да бъдат под формата на уволнение, понижаване в длъжност, налагане на дисциплинарни мерки, предсрочно прекратяване или разваляне на договор. От закрилата ще може да се ползва всяко сигнализиращо лице, неговите помощници, колеги и роднини, както и лицата, които правят информацията обществено достояние и я оповестяват. Законопроектът предвижда също забрана за образуване на производство по анонимни сигнали или по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, като се предоставя възможност сигналът да бъде подаден писмено или устно. С цел избягване на злоупотреби се въвежда изискването за сигнализиращите лица при подаване на сигнала да имат основателна причина да считат, че информацията, за която сигнализират, е вярна и необходима за разкриване на нарушение, като в този случай те ще имат достъп до мерки за подкрепа и правото да поискат прекратяване на образувано наказателно, гражданско или административно производство във връзка с подаден сигнал или публично оповестена информация. Проектът на закон урежда правила за обработка на сигналите по начин, по който да се защитят личните данни и да се запази самоличността на посочените лица в сигнала, като са предвидени и административнонаказателни разпоредби за обезпечаване прилагането на разпоредбите. Законопроектът, внесен от Надежда Георгиева Йорданова и група народни представители, беше представен от госпожа Йорданова. Народният представител отбеляза, че внесеният проект на закон е до голяма степен идентичен с предложения от Министерския съвет проект и е резултат от задълбочената работа на експертите на Министерството на правосъдието Тя обобщи, че със законодателната инициатива се осигурява защита на лицата, подаващи сигнали, в поредица от подробно изброени сектори. Госпожа Йорданова допълни, че се предвижда изграждането на канал за вътрешно и външно подаване на сигнали, като задължени лица за изграждането изграждането на вътрешен канал са всички работодатели в публичния сектор и работодателите в частния сектор с 50 и повече работници и служители. Подобно на внесения от Министерския съвет законопроект се предлага КПКОНПИ да осъществява дейността на централен орган за подаване и обработка на сигнали. Народният представител уточни, че внесеният от парламентарната група на „Демократична България“ законопроект предвижда при изграждането на външния канал за подаване на сигнали и създаването на такава организация и въвеждането на такива технически средства за тяхната обработка, които да гарантират защита на самоличността на лицата чрез анонимизиране на личните данни с криптографски методи и средства. Законопроектът предвижда предоставянето на защита на лицата, подаващи сигнали, която обхваща забрана за ответни действия и заплахи с цел отмъщение, като от закрилата ще може да се ползват възможно най-широк кръг С цел избягване на злоупотреби се въвежда изискването за сигнализиращите лица при подаването на сигнала да имат основателна причина да считат, че информацията, за която сигнализират, е вярна и необходима за разкриване на нарушение. В допълнение Законопроектът предвижда правила за обработката на сигнали и за защита на личните данни на лицата, посочени в сигнала, както и административнонаказателни разпоредби. Предлага се законопроектите да влязат в сила един месец след обнародването им в „Държавен вестник“, а изискванията за работодателите в частния сектор с между 50 и 249 служители за изграждане на канал за вътрешно подаване на сигнал ще се прилагат от 17 декември 2023 г.

Само да кажа, че междувременно постъпиха и още становища, с които може да се запознаете. В своето становище Българската стопанска камара подкрепя Законопроекта, внесен от Надежда Георгиева Йорданова и група народни представители, относно разширяването на обхвата на задължените субекти чрез включването на общините с население под 10 000 души и предложените процедури за защита на самоличността на лицата, описани в сигнала. Посочена е необходимостта от прецизиране на текстовете относно вътрешното подаване на сигнали и се отчитат слабости в избрания подход за добавяне на допълнителни правомощия на КПКОНПИ. В становището се дискутира лисата на достатъчно гаранции срещу злоупотреба с права от страна на сигнализиращото лице и търговски партньори, целящи да получат конкурентно предимство. В писмено становище професор Райна Николова отбелязва, че законопроектите не отчитат действащата правна уредба, като приема, че систематичното място на предложените разпоредби е в особеното административно производство на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс. Тя дискутира използваната терминология и акцентира върху предложената дефиниция за административно нарушение, като посочва, че терминът не съответства на действащото легално определение в Закона за административните нарушения и наказания. Професор Николова коментира като неуместна употребата на думата отмъщение в законопроектите и обобщава, че предложените административнонаказателни производства следва да се развиват по В хода на общественото обсъждане на законопроектите от асоциация „Прозрачност без граници“ приветстваха вносителите на законодателната инициатива. Господин Славов дискутира предложения ред за публично оповестяване на информацията и добави, че той може да бъде доразвит, като уточни, че акцент в Директивата е защитата на обществения интерес. Той обсъди и необходимостта от прецизиране на мерките за подкрепа и посочи нуждата от конкретизиране на компетентностите на КПКОНПИ да дава предписания и указания. Професор Николова изрази необходимостта от подобряване на нормативната уредба относно възможността за подаване на сигнал. Тя отбеляза, че систематичното място на значителна част от разпоредбите е в глава осма „Предложения и сигнали“ на Административнопроцесуалния кодекс и отбеляза нуждата от прецизиране на предложените текстове. Професор Николова определи като неудачно законодателно решение предвиденото в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби правомощие на КПКОНПИ да дава указания по прилагането на Закона. В дискусията взеха участие народните представители Петър Куленски, Милен Матеев, Златан Златанов, Бранимир Балачев, Надежда Йорданова и Александър Николов. От парламентарната група „Продължаваме Промяната“ заявиха, че ще подкрепят двата законопроекта. Господин Куленски добави, че въвеждането на изискванията на Директивата ще допринесе за разкриване на корупционни практики, като между първо и второ гласуване ще бъдат направени предложения за подобряване на разпоредбите. Господин Балачев изрази необходимостта от сериозна преработка на предложените текстове. Той уточни, че правото на сигнал е уредено в българското законодателство и предложеният специален закон не урежда в достатъчна степен защитата на подаващия сигнал. Народният представител дискутира риска от злоупотреба с право и коментира изискванията, според които защитата се предоставя на лице, което има основателна причина да счита, че информацията, за която сигнализира, е вярна и необходима за разкриване на нарушение. Той отбеляза, че в предложения от Министерския съвет Законопроект за противодействие на корупцията и внесения от Кирил Петков Петков и група народни представители Закон за противодействие на корупцията има специална глава и са предвидени специални разпоредби, уреждащи подаването на сигнали. Господин Матеев изрази необходимостта от прецизиране на текстовете, в случай че промените в антикорупционното законодателство бъдат прието преди приемането на разглежданите законопроекти. Госпожа Йорданова уточни, че акцент в предложените проекти е създаването на правила за бизнеса и допълни, че от приложното поле на законопроектите са изключени сигнали за нарушения, които са станали законен повод за образуване на наказателно производство. Народният представител отбеляза, че и двата проекта уреждат прекратяване на проверката при очевидно маловажен случай или повтарящ се сигнал. Госпожа Йорданова призова всички парламентарни групи да подкрепят законопроектите и посочи, че между първо и второ гласуване ще бъдат обсъдени предложения за подобряване на текстовете. Господин Николов заяви, че от парламентарната група на „Български възход“ подкрепят по принцип законопроектите и изрази необходимостта от създаването на ефективен механизъм за насърчаване на лицата да подават сигнал. Той изрази нуждата от задълбочен анализ и оценка на въздействието от приемане на предложените разпоредби, като добави, че част от текстовете следва да се преработят. Господин Златанов отбеляза, че от парламентарна група „Възраждане“ няма да подкрепят законопроектите и допълни, че действащото законодателство съдържа достатъчно разпоредби, които да гарантират правата на лицата, подаващи сигнали, като обобщи, че предложените законопроекти са ненужни, а текстовете се нуждаят от доработка. Министърът на правосъдието благодари за изразените становища и посочи, че въвеждането на изискванията на Директивата среща трудности и на европейско ниво, тъй като с тези правила се създава нов подход, при който се отчита ролята на частните субекти и се възприема тяхната отговорност за опазване на общия ред. Господин Зарков допълни, че предложените законопроекти дават необходимата правна рамка и принципи, като добави, че предложените текстове могат да бъдат обсъдени и усъвършенствани между първо и второ гласуване. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси: - с 14 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-202-01-4, внесен от Министерския съвет

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД за първо гласуване – общ проект относно Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-202-01-4, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 г., и Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-254-01-5, внесен от Надежда Йорданова и група народни представители на 19 октомври 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 10 ноември 2022 г., Комисията по превенция и противодействие на корупцията разгледа Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-202-01-4,

които са под наблюдение от Брюксел. Министър Зарков представи накратко мотивите към Законопроекта, като посочи, че двата законопроекта са идентични. Той отбеляза, че основната им цел е осигуряване на защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или оповестяват публично информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод извършване на тяхната работа или изпълнение на служебните им задължения или в друг работен контекст. Целта е да се гарантира ефективна защита на тези лица, като се обхващат следните категории: обществени поръчки, финансови услуги, продукти и пазари, предотвратяването на изпирането на пари, опазване на околната среда, обществено здраве, защита на потребителите, безопасност на транспорта и други. В приложното поле на Проекта на закон, внесен от Министерския съвет, са включени и нарушения на трудовото законодателство и на законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба. Предлага се КПКОНПИ да действа като централен орган за външно подаване на сигнали, като се изгради канал чрез определяне на служители, които да извършват проверка по тях и да предлагат предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване на нарушението. Цели се справяне със съществуващата разпокъсаност на настоящата правна уредба по отношение на подаването на сигнали и повишаването на правната сигурност, за да се работи ефективно по недостатъчното подаване на сигнали и да се подобри прилагането на правото на Съюза и на българското законодателство във всички определени области, в които нарушенията могат да навредят на обществения интерес. От името на госпожа Надежда Йорданова и вносителите на втория законопроект народният представител госпожа Людмила Илиева заяви, че поддържат така представените мотиви. В резултат на гореизложеното Комисията по превенция и противодействие на корупцията: - с 8 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-202-01-4, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 г.; - с 8 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, представям на Вашето внимание „ДОКЛАД относно Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-202-01-4, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 г., и Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-254-01-5, внесен от Надежда Георгиева Йорданова и група народни представители на 19 октомври 2022

от дирекция „Международно правно сътрудничество по европейски въпроси“ – господин Флориан Флоров – главен експерт, и госпожа Ирена Борисова – държавен експерт; от народните представители, вносители на един от законопроектите: Надежда Йорданова и господин Иван Белчев – народни представители от парламентарната група на „Демократична България“. От Националното сдружение на общините в Република България присъстваха: Яна Дочева – началник-отдел „Международно сътрудничество“, и господин Пламен Петров, юрисконсулт. Разглежданите законопроекти представляват законодателна инициатива, която е включена в Националния план за възстановяване и устойчивост. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше представен от заместник-министъра на правосъдието, който посочи, че с него се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. Уреждат се условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз. Господин Дечев отбеляза, че лицата, които работят за дадена публична или частна организация или са в контакт с такава организация, често са първите, които научават за заплахи или вреди на обществения интерес, възникващи в този контекст. Чрез подаването на сигнали за нарушения тези лица играят ключова роля за разкриването и предотвратяването им. Въпреки това често пъти те се въздържат да подадат сигнал поради страх от ответни действия. Задължени субекти по този закон са всички работодатели в публичния сектор с изключение на общините с по-малко от 10 хиляди жители или работодатели с по-малко от 50 работници или служители. По отношение на частния сектор се предвижда задължени субекти да са работодателите с 50 или повече работници или служители, както и тези с по-малко от 50 работници или служители, ако осъществяваната от тях дейност попада в обхвата на актовете на ЕС. Законопроектът предлага създаването на единен централен орган за външно подаване на сигнали, като за изпълнението на тези функции е определена Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Предвижда се КПКОНПИ да изгради външен канал за подаване на сигнали чрез определяне на служители, които да извършват проверка по тях и да предлагат предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване на нарушението в случаите, когато е констатирано такова, или сезиране на друг орган при необходимост от предприемане на действия от негова компетентност. От Националното сдружение на общините в Република България господин Пламен Петров след проучване сред общините изрази подкрепа на Законопроекта от страна на сдружението. След представянето на Законопроекта последва дискусия и запитвания от народните представители. В дискусията взеха участие народните представители Деница Симеонова, Деница Николова и Николай Денков. Законопроектът, внесен от Надежда Георгиева Йорданова и група народни представители, беше представен от госпожа Йорданова, която посочи, че с него се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937, като се създава ефективна защита за лицата, които подават сигнали или оповестяват публично информация за нарушения на българското законодателство или актове на Европейския съюз. Народният представител отбеляза, че внесеният Проект на закон е до голяма степен идентичен с предложения от Министерския съвет и е резултат от задълбочената работа на експертите на Министерството на правосъдието и представителите на неправителствения сектор. Народният представител уточни, че внесеният от парламентарната група на „Демократична България“ Законопроект предвижда при изграждането на външния канал за подаване на сигнали и създаването на такава организация и въвеждането на такива технически средства за тяхната обработка, които да гарантират защита на самоличността на лицата чрез анонимизиране на личните данни с криптографски методи и средства. След представянето на Законопроекта последва дискусия и запитвания от народните представители. В дискусията взеха участие народните представители Асен Василев, Десислава Трифонова, Николай Денков, Томислав Дончев. След приключване на дискусиите се проведоха гласувания, при които се получиха следните резултати: в резултат на проведеното обсъждане Комисията по въпросите на Европейския съюз: - с 14 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-202-01-4, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 с 10 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-254-01-5, внесен от Надежда Георгиева Йорданова и група народни представители на 19 октомври 2022 г. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по въпросите на Европейския съюз предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-202-01-4, внесен от Министерския съвет на 24 и Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-254-01-5, внесен от Надежда Георгиева Йорданова и група народни представители на 19 октомври 2022 г.“ Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Симеонова. Преминаваме към Доклада на Комисията по икономическа политика и иновации – заповядайте, господин Димитров.

„ДОКЛАД относно Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-254-01-5, внесен от Надежда Георгиева Йорданова и група народни представители на 19 октомври 2022 г., и Законопроект за защита на лицата, на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-202-01-4, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 г На На свое редовно заседание, проведено на 16 ноември 2022 г., Комисията по икономическа политика и иновации разгледа законопроектите за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, внесени от Надежда Йорданова и група народни представители и от Министерския съвет. От името на вносителите народният представител Йордан Иванов заяви, че със Законопроекта, внесен от Надежда Йорданова и група народни представители, се акцентира върху защитата на подателите чрез криптиране на техните данни. Той добави, че се създава административна тежест за бизнеса, като се обяви за това между двете гласувания на Законопроекта да се намери оптимално решение. Писмени становища, изразяващи принципна подкрепа по законопроектите, са постъпили от Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на иновациите и растежа и Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България. В хода на дискусията професор Румен Гечев попита каква е необходимостта от приемането на този закон, при условие че и към настоящия момент в нашето законодателство е предвиден ред за подаване на сигнали. Народният представител Иво Атанасов зададе въпрос относно причините за избор на КПКОНПИ като орган за подаване на сигнали. Председателят на Комисията Мартин Димитров попита дали се разширява обхватът на дейността на КПКОНПИ. Заместник-председателят на Комисията Александър Иванов се обяви за приемането на текстове, които да гарантират, че подаващите сигнали разполагат с доказателства за това, за да се избегнат злонамерени действия. В отговор заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев отбеляза, че е избрана КПКОНПИ, за да не се създава нова структура, а само да се разширят правомощията на съществуващата. След представяне и обсъждане на законопроектите се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: по Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-254-01-5, внесен от Надежда Георгиева Йорданова и група народни представители на 19 октомври 2022 г.: „за“ – 14 гласа, без „против“ и „въздържал се“ – 4 народни представители; по Законопроекта за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-202-01-4, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 г.: „за“ – 14, без „против“ и „въздържал се“ – 2 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и иновации предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-254-01-5, внесен от Надежда Георгиева Йорданова и група народни представители на 19 октомври 2022 г., и Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-202-01-4, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 г.“ Много Ви благодаря, господин Димитров. Остана Докладът на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред – заповядайте, господин Манев.

гласуване Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-254-01-5, внесен от Надежда Йорданова и група народни представители на 19 октомври 2022 г.“ На свое редовно заседание, проведено на 17 ноември 2022 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-202-01-4, внесен от Надежда Йорданова и група народни представители на 19 октомври 2022 г. На заседанието присъства госпожа Надежда Йорданова. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от народния представител Надежда Йорданова. Госпожа Йорданова посочи, че внесеният от нея и група народни представители Законопроект е сходен с този, представен от Министерския съвет, и мотивите към двата законопроекта са почти еднакви. Тя постави акцент върху няколко отлики между двата законопроекта. Със Законопроекта се въвежда задължение за административния орган, който ще поддържа външния канал за подаване на сигнали да създаде такава система, чрез която подадените сигнали да се криптират, като подателят на сигнала да може да бъде разпознаваем при необходимост. В случая е важно идентификацията на подателя на сигнала да бъде защитена и да може да се разкрива в определени случаи с акт на съда. По този начин се гарантира анонимността на подателя на сигнал, но същевременно ще е възможно и неговото разкриване при констатиране на злоупотреба с право. Съгласно Директивата, която се въвежда със Законопроекта, следва бизнесът да бъде задължен да създаде такива канали за подаване на сигнали, като режимът е разделен за компании със служители между 50 и 250 човека и такива с над 250 служители. В заключение госпожа Йорданова посочи, че предложената уредба следва да се преразгледа между първо и второ гласуване, но е важно да се приеме Законопроектът. В последвалата дискусия отношение по Законопроекта взе народният представител Маноил Манев. Той сподели, че според парламентарната група на ГЕРБ-СДС този законопроект ще предизвика проблеми при функционирането на административните и съдебните производства, които ще се развият след подаването на сигнал. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „против“, „въздържал се“ – 10, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, №

Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-202-01-4, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 17 ноември 2022 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-202-01-4, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 г. На заседанието присъства господин Крум Зарков, министър на правосъдието. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министър Зарков. Законопроектът транспонира Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. Уреждат се условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз. Министър Зарков посочи, че предложеният законопроект е част от Националния план за възстановяване и устойчивост със срок за изпълнение – третото тримесечие на 2022 г. Предвиждат се задължения за юридическите лица да създадат канали за вътрешно подаване на сигнали за нарушения, както и канали за външно подаване и публично оповестяване на информация за нарушения. Цели се насърчаване на лицата да пристъпят да пристъпят на първо място към вътрешните канали за подаване на сигнали. По този начин се ограничават както негативните последици за организацията от гледна точка на репутацията така и се заздравява връзката служител – работодател на основата на доверие и вътрешно убеждение, че съответният проблем може да бъде ефективно и ефикасно разрешен с максимална степен на конфиденциалност. Самата защита се изразява в забрана за ответни действия с цел отмъщение, които могат да бъдат под формата на уволнение, понижаване в длъжност, налагане на дисциплинарни мерки, предсрочно прекратяване или разваляне на договор. С цел ограничаване на злонамереното подаване на сигнали се предвиждат няколко допълнителни изисквания по отношение на информацията, която сигнализиращият подава. По-конкретно се изисква сигнализиращите лица да имат основателна причина да считат, че информацията, за която са сигнализирали, е вярна към момента на подаването на сигнала. В тази връзка в Законопроекта е предвидено дефинирането дефинирането на понятието „основателна причина“. В последвалата дискусия се изрази безпокойство, че с разглеждания законопроект се вменяват допълнителни задължения на КПКОНПИ, които излизат извън предмета ѝ на дейност. Също така бе разискван въпросът относно механизма за защита при подаване на сигнали от недобросъвестни лица, които могат да злоупотребят с предоставената законова възможност в сферата на трудовоправните отношения. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ – 4, без „против“, „въздържал се“ Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-202-01-4, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 г.“ Благодаря Ви. Становище на вносител ще има ли, или в дискусията само? Добре. Министърът на правосъдието – аз го видях. Добре, откривам дискусия по двата законопроекта. Желаещи за изказване? Заповядайте, господин Златанов. Господин Председател, народни представители! Преди да пристъпим към гласуване на въпросния закон, злополучния законопроект, е редно да си зададем въпроса какво всъщност гласуваме, защото ние имаме внесени два идентични законопроекта с различни автори. Единият законопроект е с автор госпожа Надежда Йорданова и група народни представители, другият законопроект с автор Министерския съвет – и двата идентични по своето съдържание,

По отношение на философията на Закона нашето мнение от ВЪЗРАЖДАНЕ е, че този законопроект е ненужен. Защо е ненужен? Защото в българското законодателство, примерно в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, има има норми, които защитават гражданите, които подават сигнал. Примерно чл. 49 казва: „Лицата, на които е възложено разглеждане на сигнала, са длъжни да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала, да не разгласяват фактите и данните...“ и така нататък. В Кодекса на труда, чл. 403, аналогично: „Да пазят в тайна източника, от който са получили сигнал за нарушението на трудовото законодателство или за законодателството, свързано с държавната служба.“ В Закона за съдебната власт – чл. 175, буква „р“, чл. 175, буква „с“, също се имплементират подобни норми, които съдържат защита на подаващи сигнали, където се казва, че главният инспектор утвърждава правила, които осигуряват мерките за опазване на самоличността на подалия сигнала. В този смисъл ние считаме, че предложеният законопроект, първо, е една компилация от съществуващи норми в нашето законодателство. Примерно чл. 15 от Законопроекта е препис на чл. 48 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, като има отделни козметични промени с разместване на отделни пасажи. Може би единствената съществена разлика е вкарването на административнонаказателни разпоредби, с които обаче се дава тежест в полза на цитирам – „подаващия сигнала“. Но защитава ли някой тези, срещу които се подава сигнал? С този пореден непрофесионален, грантаджийски законопроект, защото той е в услуга на брюкселските бюрократи

Значи ние с този законопроект един вид даваме рамо на тези, които са сигнализиращи, или, с други думи да го кажем, доносници направо. Ние администрираме доносниченето за сметка на тези хора, които примерно могат да бъдат обект на завист, на злоупотреба. Има и друг момент. Да, има нужда от сигнали, защото въз основа на сигнали се образуват досъдебни производства и други проверки, но не бива да се отваря широко вратата на кверулантността, Този законопроект ни връща в мрачните времена и е в духа на съвременната соросоидна линия, прокарвана от някои народни представители.

забравена от близкото минало, на анонимните доноси и на политическите репресии? Благодаря, господин Чорбов. Друго възражение по същество на изказването? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Златанов.

Така че, както виждате, тези, които са вдясно в залата, са леви, а левите отдясно – десни, и така нататък. В този смисъл идейни наследници точно на това минало се явяват и вносителите на Законопроекта, които следват една неомарксистка линия,

Всички граждани се раждат равни пред закона. В този смисъл не може да се създават изкуствени линии на разделение в обществото. Този законопроект е трегер точно в тази посока, господин Чорбов. Ето защо ние от ВЪЗРАЖДАНЕ няма да го подкрепим.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще говоря, както би трябвало да се говори на първо четене на двата законопроекта, по духа на двата законопроекта. Ние сме заявили, че всички законопроекти, свързани с ПВУ, ще ги подкрепяме и от това няма да дадем назад. Само че и в Комисия, и днес пред залата ще се опитам да формулирам четири основни проблема и в двата законопроекта. Ще помоля всички колеги в Правна и във всички комисии, които ще работят активно между първо и второ четене, да решат тези четири проблема, защото те водят след себе си вълна от много сериозни проблеми за хората, които трябва да прилагат този закон. На първо място, да започнем с

по Законопроекта, то в законопроектите за КПКОНПИ, колеги, нямаме предвидена никаква структура, която ще работи по това! Кой ще работи? Разследващите в тези, които обработват декларациите; тези, които работят по останалата част? Как ще подсигурим работата на КПКОНПИ? Представете си само в най-добрия според мен случай – 2000 сигнала на година, само толкова, нищо повече, да няма повече, да няма преиграване с право, да няма недобросъвестни сигнали и така нататък, как затрупват КПКОНПИ и какво прави КПКОНПИ оттам нататък! Това е единият от основните проблеми, който трябва да бъде решен. Ако трябва, да създадем друга точка за приемане на сигналите, за обработване на сигналите, ако трябва, в КПКОНПИ да бъде предвидена структура по тази тема, но това не се ли реши, този закон е мъртвороден. На второ място, и в двата законопроекта, съжалявам, че трябва да го кажа, но се излиза доста извън рамките на Директивата. Прилагаме творчество, сигурно е добре, сигурно законодателят, тоест инициаторът на законопроектите, е имал добри намерения, но но какво ще прави в трудовото законодателство този законопроект? В трудовото законодателство ще защитаваме подалия сигнала. И до каква степен ще го защитаваме? Защото, ако приемем степента на защита от единия законопроект и го приложим засекретим подаващия сигнала, искам някой да ми обясни административното производство по сигнала, което ще трябва да осъществи Инспекцията по труда. Има работодател, един негов работник подава сигнал срещу него, засекретяваме го, така че само съд може да отвори данните на човека; Инспекцията по труда не може да поиска от съда, защото няма тези правомощия въобще да си говори със съда. И този човек стои засекретен, и никой не може да завърши проверката, и работодателят, срещу когото е подаден сигналът, стои, извинявам се за израза, в разкрачено положение до момента, в който някак си не стигнем до съд и съдът не свали, не даде данните на Инспекцията по труда! Това е нонсенс. Това е, няма да казвам тежки думи – днес говорим само по същество. Третият голям проблем. Колеги, 50 човека голямо предприятие ли е според Вас, богато, мощна Предлагаме криптиращи мероприятия и тези криптиращи мероприятия в едно предприятие с 50 човека се изразяват в три прости неща, като махнем сложните думички: техника, програми и работник или човек, който да работи с тях. Да Ви казвам ли колко е заплатата на един човек, който може да работи с криптиращи програми? Две, три, пет – колко хиляди лева? Колко струва една програма, да вземеш такава, че да криптира данните на лицата, които подават сигнали, която може в едно предприятие с 50 човека никога да не се ползва? Колко струва поддръжката ѝ на година, защото няма да Ви я продадат? И така нататък, и така нататък. Вижте, хубаво е да ги въведем законите, хубаво е да разберем причините защо не работят в половин Европа. В половината Европейски съюз този закон специално и тази директива не е въведена или където е въведена, не работи. Но ако между първо и второ четене не изчистим поне тези три основни проблема, ние ги обричаме – само да имаме текстове и ако някой някъде се сети да създава проблеми на ниво Европейски съюз, Европейска комисия – нищо повече. Има доста други технологични въпроси в законопроектите, но мястото им не е на първо четене, защото

лицето Хикс, работещо в моята фирма, ще подаде сигнал на служител, на когото аз плащам 10 хил. лв. заплата, за да работи на криптиращи програми и на криптираща техника, и той да го пази от мен?! Как да стане това? Как ще го защитаваме до съдебен процес? По Законопроекта на Министерския съвет лицето, подало сигнал срещу мен, ако още предположим, че има процедура, по която ще завърши проверката с Инспекцията по труда, и Инспекцията по труда се произнесе, че аз, работодателят, нямам никаква вина по този трудов спор, спор, не мога да предприема към него мерки за уволнение, за разделяне, не можем да се разделим с него! Докато стигнем до съд след четири или пет години, в които аз ще му плащам заплатата, и той няма да работи там, защото му е трудно, защото е подал сигнал срещу мен и в тази фирма той не може да работи.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

за да посоча някои принципни въпроси. Ще ги изкажа след това по същество. Очаквах, че след толкова много дебат в комисиите законопроектите са прочетени в детайли. Вземам реплика, за да изясня едно фактическо обстоятелство, колега Манев. Изискването за защита на личните данни и на самоличността на сигналоподателя по криптографски начин е за външния канал за подаване и обработване на сигнали. Именно това сме съобразили, че една държавна администрация, която така или иначе има вече условия, инфраструктура за работа с класифицирана информация, има експертите, създаването и поддръжката на един допълнителен канал за криптографиране, за защита на самоличността на сигналоподателя няма да я затрудни толкова много и е абсолютно изпълнимо от гледна точка на обективностите. За другите съображения ще се изкажа по същество. Благодаря. Благодаря, госпожо Йорданова. Други реплики? Няма. Дуплика, господин Манев? Заповядайте. Госпожо Йорданова, аз съм съгласен с Вас, но научих от един човек, от когото, между другото, уча много, нищо че е нов в парламентарния живот – колегата Чолаков, той излезе, той има една любима теза: когато по един закон или по един законопроект още в залата на Народното събрание се раждат тълкувания, представете си какво ще стане, когато той излезе извън залата на Народното събрание. В Законопроекта, който смея да твърдя, че съм прочел наистина подробно, няма ясно отбелязан факт, че това не се отнася до онези задължени лица, които попадат в категорията частни предприятия с лица до 50 човека. Не става ясно. Ако това бъде направено така, че да стане ясно, че ние този сектор го освобождаваме от това задължение, вече тогава можем да говорим. Затова казах, че духът на първо четене в момента ме притеснява и ако между първо и второ четене това го изчистим, аз съм съгласен с Вас. Това е, което мога да Ви отговоря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Манев. Преди да дам думата на следващия народен представител за изказване, ще Ви изчета едно съобщение, което се падна на мен: На основание чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание съобщавам на народните представители, че на 14 декември 2022 г. е постъпил Указ № 287 на Президента на Република България по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 2 декември 2022 г.

Госпожо Йорданова, заповядайте.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 Това е законопроект, който в себе си вплита, създава като част от правната ни система една много важна антикорупционна мярка. За да бъдат разкривани нарушения, някой трябва да сигнализира за тях, а за да може някой да сигнализира за тях или пък журналистите да разследват съответни съмнителни практики, тези хора трябва да имат защита, защото, нека да си кажем, както в другите държави – членки на Европейския съюз, така и в България хората се страхуват, когато подават сигнали. Страхуват се за работата си, страхуват се за бизнеса си, страхуват се за всякакви други опасности от административен произвол, които могат да им се случат. е много важно тези хора да имат, първо, ясен механизъм за подаване, обработка и проследяване на сигналите, които подават за нарушения, и съответно много ясни мерки за защита. Именно с оглед постигането на тези цели е приета в рамките на Европейския съюз Директива 1937/2019. Колеги, тази директива е приета с гласа на България. По тази директива са работили български експерти. Нашият глас е бил един от гласовете, които са приели тази директива. И всъщност да благодаря на колегите от ГЕРБ, защото именно в рамките на техния мандат със съответните колеги министри от ГЕРБ – на правосъдието, тази директива е станала факт. Именно затова в момента аз с тъга констатирам, че България не успя да я въведе в националното си законодателство в срок и в момента България е отново на таблото с наказателна процедура – една, за съжаление, от многото наказателни процедури за несвоевременно транспониране на тази директива. И въвеждането на нейните разпоредби в националното законодателство не е, за да отговори на началниците от Европейския съюз – тя е, за да защити нашия правов ред, за да защити нашите граждани тук в България. Ето защо считам за важно ние час по-скоро да приемем предложеното законодателство и да въведем изискванията на Директивата в българското законодателство. Искам да се спра върху няколко принципни въпроса. Първо, обхватът на Законопроекта. Действително и в двата законопроекта има разлики. Действително Директивата има два подхода. Първо, има един минимален обхват, тоест минимално поле на обществени отношения, които трябва да бъдат защитени от въведеното законодателство на национално ниво, и възможност по преценка държавите членки да въведат още сфери на защита. Именно това е нещо, което ние трябва да дебатираме в тази зала: колко да разширим защитата на нашите съграждани, когато подават сигнали, докъде точно, кой е балансът? Защото действително защитата върви с административни тежести. Но така или иначе кои да са точно сферите – ред по ред, това е дебат, който трябва да се случи Другият принципен въпрос: кой да бъде единната точка за подаване на сигнали, единната входна точка, кой да е административният орган? По време на работата както ние като експерти, така и в рамките на Министерството на правосъдието, така и аз като предходен министър бяхме изправени пред две алтернативи. Едната алтернатива беше тази входна точка да бъде Омбудсманът на Републиката, а другата…

Благодаря, господин Председател. А другата алтернатива беше Антикорупционната комисия като орган, така или иначе специализиран в получаване и обработване на сигнали, просто да се разшири неговата компетентност. След множеството дебати се прие, че най-целесъобразното решение е да бъде именно Антикорупционната комисия. И да, разбира се, напълно са основателни забележките, че трябва да се синхронизират различните закони, така че да има работещ Следващият принципен проблем, който трябваше да намери решение, беше следният. Директивата, пък и практиката на много не само държави членки, но и на много организации, които настояват за добри антикорупционни практики, обсъждаха въпроса доколко да бъдат допустими анонимните сигнали. Защото, колеги, Директивата допуска приемането, обработването и разглеждането на анонимни сигнали. Не е задължителна в тази си част, но тя допуска тази възможност именно с оглед добрите антикорупционни практики на международно ниво. Това предложение да се отвори широко вратата и в България да могат да се разглеждат всички анонимни сигнали, посрещна съвсем разбираемо силен обществен отпор, тоест с оглед познатите ни практики за злоупотреба с правото на сигнал и още повече безразборното омаскаряване на различни хора и институции, и след това, ако те нямат възможност да си защитят правата по съдебен ред, да търсят обезщетение или някаква друга мярка за защита. Ние разбрахме, поне в „Демократична България“, че трябва да бъде търсен баланс. Не можем, ей така, широко да отворим вратите за анонимни сигнали, но от друга страна, трябва да въведем допълнителни средства за защита на подателите на сигнали. Защото, колеги, аз в Русенския многоизбирателен район по време на кампанията, за съжаление, неведнъж и два пъти получих именно такива сигнали от хора, които установили някакви нарушения, подали сигнал – и, да, има задължение да се опазва самоличността на сигналополучателя, обаче съответно се разбира, работодателят уволнява лицето. Тази практика трябва да се спре. Именно затова ние предложихме да бъде създадена възможност за анонимизиране на данните на сигналополучателя и тази възможност обаче да се създава и поддържа от външния канал за подателя на сигнали. Ако има неясноти в тези разпоредби, ние ще ги изясним. Следващият голям проблем, и аз на нито едно от обсъжданията не съм го премълчавала, следната трудност, то даже не е и проблем, е какъв баланс да направим, така че да не създадем прекомерна тежест на бизнеса и на малките общини. Защото за работодателите в в предприятие между 50 и 250 работници и служители трябва да има такова задължение, трябва да има механизми, които да гарантират защитата на подателите на сигнали, но те трябва да бъдат направени така, че да няма прекомерна прекомерна административна тежест. Затова ние предлагаме споделянето на тези процеси. Да, може да не е особено прецизно, да, може би трябва да бъдат коригирани тези разпоредби, но пак това е работа между първо и второ четене. Затова, колеги, призовавам Ви да подкрепите на първо четене и двата внесени законопроекта. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Йорданова. За реплика Маноил Манев, след това Златан Златанов

Аз Ви благодаря, госпожо Йорданова, за това, което честно и почтено признахте за проблемите, които съществуват, и ще се спра само на единия от тях, който не можах в изказването си да дебатираме – анонимността. Не като принцип, не дали трябва да го има, или не трябва да го има. Твърдо съм убеден, че не може да се работи по анонимни сигнали, но това е друга тема. Темата е друга, тя опира и в темата за защита на неанонимните. Как технологично ще подадем сигнал? Ако технологията на подаване на такъв сигнал позволява да се използват чужди лични данни, тогава какво правим?! Тогава, ако вземем личната карта на някого, или имаме достъп до данните на някого и подадем от негово име злонамерен сигнал, обратните реакции след това?! Просто този законопроект, Вие, привърженици на разширяването му на действие, довежда до такива неразбории, че той ще бъде огромен проблем и в съдебната власт, защото ще има и дела, които ще се връщат срещу лица, подали сигнали злонамерено или недоказани и така нататък, и ще има там реакция. Ще има реакции при затрупването. Ако някой желае злонамерено да блокира работата на КПКОНПИ, ще събере 2000 сигнала и ще ги прати за три дни, с чужди данни. И точно в това са моите притеснения, които изказвам пред Вас, и в Комисията, и днес, и пред колегите. Нямаме ли

Ама не сме Ви го възложили в Закона, то това е проблемът. Това е проблемът, че нито един от законопроектите не предвижда да се изготвят такива, които да създадат структурата, да създадат начина този закон да стане работещ. И това не се отнася само до анонимните, до защитата на лицата, това се отнася до технологията на подаване на сигналите – ще има ли възможност по електронен път само да се подават,

Другарко Йорданова, лапсус, госпожо Йорданова, моля Ви се пояснете кой е авторът на Законопроекта, който сте внесли Вие, който е идентичен със Законопроекта на Министерския съвет.

типичен пример с човек, представител на средния бизнес, който създава продукт, който произвежда. Той е обект на жалби от конкуренция от страна на негов конкурент, който плаща на група бивши затворници, лица, които са декласирани, нонстоп да пускат жалби в Инспекцията по труда и в Данъчното примерно срещу него. Вие разбирате ли, че с този законопроект, ако той стане действителност, се отваря врата за кверулантност. Това нещо ще затормози цялата държавна администрация с някакви безумни преписки, ще се даде възможност за всякаква спекулация. По какъв начин ние защитаваме евентуалните жертви на сигнали, каквито жертви ще бъдат хора, които са реално носителите на целия прогрес в нашето общество, хората, които са средната класа? Ние по този начин нанасяме удар върху гръбнака на средната класа. И моля Ви се, спрете да ни плашите с някакви наказателни процедури от Европейския съюз, който, първо, нито е европейски, нито е съюз, а е една отмираща структура. Заповядайте, господин Иванов. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Уважаема госпожо Йорданова, без да влизам в дебат за авторството на двата законопроекта, ще вляза малко в детайл. Първо, ще отчета това, че Вие благодарихте на министрите на ГЕРБ, които също са дали своя дан по отношение на европейското законодателство, регламентиращо тази сложна материя. Но ще кажа друго по отношение на двата законопроекта, включително и на Вашия. Може би съм, без да се изтъквам, един от малкото народни представители, които са боравили с тази материя в частния сектор. В частния сектор – както винаги, решил и изпреварил дали държавата, дали администрацията в такъв вид взаимоотношения, с прилагането на едни вътрешни правила за подаване на сигнали. Коментирахме го с Вас и на Комисията по икономическите политики, когато представяхте Вашия законопроект. Единственото притеснение, което имат и колегите, и голямата част от залата, и това, което и колегата Манев засегна в неговото изказване, е прекомерното, така да се каже, налагане на административна тежест особено в частния бизнес. Защото, пак да подчертая, че идвайки от частния бизнес, един или друг начин е решено как да се подават сигнали, как да бъдат защитени сигналоподателите спрямо последващо преследване, ако е бил основателен сигналът спрямо измама или спрямо закононарушения. Трябва обаче да направим ясно отчетливо разграничение между това да не създадем професия „доносник“. Казвам го с абсолютно добронамерен тон и към двата законопроекта, такъв е упрекът. Прекомерната защита на едната или на другата страна не е в интерес на подобряване на процеса за контрол. Ще го кажа, получавайки такива сигнали, големи международни компании създават вътрешна структура, вътрешен одит, в които има така наречените начини на подаване на сигнали, най-често срещу срещу корупция или срещу злоупотреби със средства на компаниите. И там е много добре регламентирано кой може да борави с тези сигнали и по какъв начин да бъде защитен и сигналоподателят. Но влизайки в детайла, защото дяволът е в детайлите, както казаха и колеги от моята парламентарна група, трябва да се стремим да не създаваме прекомерна регулация и да не натоварваме, включително и частния бизнес, със средства, с бумащина, ако искате, и със задълбочаване на проблема, ако някой евентуално е заплашен от освобождаване от работа да бъде защитен прекомерно, само подавайки един сигнал. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Иванов. Заповядайте, госпожо Йорданова за дуплика.

възражения в трите реплики с три основни проблема. Първо, какви са гаранциите за това да не се злоупотребява с правото за подаване на сигнал. Второ, как да не се създаде прекалено голяма тежест спрямо бизнеса и съответно за авторството на Законопроекта. Относно това опасенията за създаване на условия за злоупотреба с правото на сигнал. И в двата законопроекта, позволете да обърна внимание, че има много, поредица от такива, как да кажа, гаранции, защити, за да не се злоупотребява с правото на сигнал, ограничения във времето кога може да се подава, това, че сигналоподателят не подлежи на защита тогава, когато има основание, е съществено сериозно основание да счита, че информацията, която подава, е вярна, и поредица от други такива гаранции. Простете, но за това дали определени сигнали могат да се използват като бухалка срещу бизнеса, не зависи от сигналоподателя, колеги. Зависи от съответните контролни органи и от произвола на администрацията, която евентуално го прилага спрямо определени субекти. Това е въпрос, който ние трябва да решим. И да, съгласна съм, че трябва да сме много внимателни за задълженията спрямо бизнеса, които възлагаме, защото коментирахме, че действително мултинационалните, големите компании са по-пригодни, по-готови да прилагат тези правила. Но не означава, че ние трябва да се отказваме и да настояваме, разбира се, в разумни граници, бизнесът да го прилага. Що се отнася до авторството. Колеги, в Конституцията и в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание има понятието „вносител на законопроект“. Защо се използва това понятие? Защото вносителят на Законопроекта показва политическата воля, желанието да се уредят определени обществени отношения по определен начин. Авторство. Законът за авторските и сродните му права не се прилага за проектите на нормативни актове. Това е ясна постановка. Да, част от разпоредбите са разработвани от широк кръг експерти не само на Министерството на правосъдието, но на неправителствения сектор и различни заинтересовани страни. Да, аз го внасям, защото по време на предизборната кампания аз съм поела предизборно обещание спрямо хората, които представлявам, че такава антикорупционна мярка, такъв законопроект ще бъде внесен и затова „Демократична България“ го направи в първия работен ден. Така че нека да не изместване въпроса там, където не му е мястото. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Вие, господин Златанов? Вие направихте изказване, не може вече второ. (Шум А, не каза кой е авторът. Уви! Друго изказване? Господин Чолаков. И госпожа Александрова също вдига ръка за изказване. Заповядайте, господин Чолаков. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Председател, ще започна малко по-отдалече изказването си. Ще Ви моля да не се стряскате. Не знам защо тук стана дума, че неомарксизмът е лошо нещо?! Неомарксизмът е метод на отразяване на реалността и съответно метод на политическо поведение, който е легитимен и ние виждаме как действа. Това, че го анализираме и го обсъждаме, означава просто, че обсъждаме методологията, по която се случват някои неща в нашата съвременност и се опитваме да ги съподчиним към явления от историята, които познаваме от учебниците. Напоследък чета, да Ви кажа, една книга на Льобон –„Психология на революцията“. Оказа се, че е издадена и препоръчвам Ви да я вземете да я погледнете. Много интересни моменти, в които по време на Френската революция в Конвента, а и в Учредителното събрание са нахлували въоръжени групи граждани от Якобинските клубове и са принуждавали под дулата народните представители да приемат закони, които те са се срамували, че са ги приемали, след което, след като групата си заминела, те вечерта ги отменяли, защото ги е било срам от това, което са правили. Имам някакво чувство, че тук, в няколко поредни народни събрания, сме изложени по друг начин, разбира се, и с други способи де, но да приемем революционно законодателство, което после ще се чудим как да оправяме, но вероятно тези, които дойдат в следващите народни събрания, ще имат и тази задача. Искам да кажа, колеги, че като член на Правната комисия, подчертавам, като член на Правната комисия, а не като председател, защото това няма никакво значение, се натъквам на един проблем, който го споделяме вече почти на всяко заседание и той е проблем със законодателната техника и законодателството изобщо, което приемаме. От предприсъединителния период на България към Европейския съюз започна едно стихийно транспониране на хиляди директиви, хиляди нормативни актове на Европейския съюз трябваше да бъдат транспонирани във вътрешното законодателство. И според мен още в този период, тоест преди ГЕРБ, обръщам внимание, че преди ГЕРБ е започнал този процес, започва едно разклащане на законодателната рамка на при което това трескаво превеждане и приемане във вътрешното законодателство на нормативни актове на Европейския съюз започва да влиза в конфликт със – оставете традиционните правни институти, но то започва, пак да кажа, да разклаща цялата правна система на България.

и да започнем да го решаваме с общи усилия. Казахме няколко пъти, че искаме в законодателството, което сега приемаме, да можем да чуваме широк кръг мнения, включително и на научната общност. В Доклада В Доклада Ви прочетох, че в Правната комисия имаше представител на научната общност – професор по административно право, който любезно обърна внимание, че има глава VIII в Административнопроцесуалния кодекс, която урежда сигналите, и всъщност това, което се прави с тези два законопроекта, а той е един законопроект, е могло спокойно да бъде направено с няколко алинеи в АПК, във въпросния раздел. Това, едно. Второ, всички Вие знаете, че ние непрекъснато трупаме контролен орган върху контролен орган. Заради затруднения в изпълнителната власт може би законодателната е призовавана непрекъснато да създава нови контролни структури и знаете много добре, че колкото повече контролни структури създаваме, пò не се решават въпросите, ако щете, заради поговорката: „Девет баби, хилаво дете!“ Първо, този закон или, да кажем, разумът на тези два законопроекта е могъл да бъде вложен в съществуващото законодателство, да го подобри, да го развие и да не се налага да се приемат нови нормативни актове. Можело е да се види как да се подобри работата на съществуващите контролни органи, а не сега да се въвежда КПКОНПИ като още един контролен орган. Тук опираме до следващия проблем. Не знам кой е централният юридически мозък на държавата, винаги съм си мислел, че това трябва да е Министерството на правосъдието, централният мозък, който да сканира цялото законодателство и да синхронизира работата върху всички законопроекти в даден момент на всички министерства. Очевидно това в момента не се случва. Защото нямаше да сме изправени в ситуация, в която ние вече сме приели на първо четене два законопроекта за КПКОНПИ, то е нова КПКОНПИ, в които, ако правилно разбирам, не са предвидени тези правомощия, които сега ще приемем със Закона за защита на свидетелите срещу сигнали. След това ще отваряме пак Закона за КПКОНПИ ли, какво ще правим?! Моята логика, пак казвам, като член на Правната комисия, в момента вносителите на антикорупционните два закона и на сигналите – два закона, да ги изтеглят, да ги синхронизират, да ги синхронизират с другото законодателство и тогава да ги внесат като един съвършен професионален законодателен продукт. Иначе това трябва да го прави в момента Правната комисия, не че тя няма да го направи, ние ще го направим с удоволствие, струва ми се. Но къде е тогава централният юридически мозък на държавата? Така че това са проблемите, които аз виждам, те са проблеми на законодателния процес и на законодателната техника. Не искам да влизам сега изобщо по същество. Моите колеги отбелязаха някои свои притеснения и притеснения на обществото по същността на законопроектите. Искам само да кажа, че тази революционна трескавост и тази революционна прибързаност, за трети път го казвам, колеги, разклаща правната рамка и на мен това не ми харесва. Ние сме държава, трябва да се държим като държава, държавата презентира себе си в законодателството си и в законодателната си техника. И Ви моля да имаме предвид това така и в следващата ни работа. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Чолаков. Заповядайте, господин Петров, за реплика.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

И аз само като член на Правната комисия се изказвам. Аз се сблъсквам с още един проблем касателно законодателната техника, уважаеми господин Чолаков, и той е, че има едно поне десетина закона, които разгледахме в Правната комисия, са внесени както от Министерския съвет, така и от Надежда Йорданова и група народни представители. Лично моето подозрение е, че законопроектите, които са внесени от Надежда Йорданова и група народни представители, може би по-рано са били изготвени в Министерския съвет. съвет. Ще се опитам да цитирам, господин Чолаков, едно Ваше изказване от едно от последните заседания на Правната комисия. Мисля, че дословно ще успея да Ви цитирам, Вие казахте: „Аз, ако бях министър, нямаше да си тръгна от Министерството направо с папките“ или нещо от сорта, но, уважаеми господин Чолаков, казвам го и пред служебния министър на правосъдието, съм подготвил един въпрос до него, който ще внеса и ще го попитам дали са разходвани държавни средства, кадрови ресурси и заплащане на външни консултанти за изготвяне на конкретните 10 законопроекта, по които аз забелязвам почти идентично съвпадение в текста между законопроекти, внесени от Надежда Йорданова и група народни представители, от една страна, и от Министерския съвет, от друга. Разбира се, ако тези законопроекти, които са внесени от Надежда Йорданова и група народни представители, са били предходно

внесем и да бъдат изготвени с този кадрови и финансов ресурс някои законопроекти, които и ние да внесем. Надявам се, че разбрахте иронията ми. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Петров. Заповядайте, господин Ганев за втора реплика. Господин Чолаков, от целия дебат, който върви в момента, става ясно, че както всички други, почти всички други, нека да сме точни, не са всички, но почти всички други законопроекти, внесени от групата на „Демократична България“, свързани с правна тематика, са, щях да кажа откраднати, но нека да са копирани с това, каквото е било подготвено в Министерството на правосъдието само преди няколко месеца. В тази връзка, господин Чолаков, освен това плагиатство, което имаме и към днешна дата, и това, което дебатираме, бих искал да отбележа и друго, което Вие не споменахте, но стана факт, че Законът за КПКОНПИ беше по същия начин плагиатстван и откраднат, само че от групата на ГЕРБ, и беше внесен Вашият законопроект, 78% доказано копиран от групата на „Продължаваме Промяната“. Много е странно, когато някой идва със заявка за нов морал в политиката, как ще промени абсолютно всичко, а в същото време е един плагиат било то в законодателството по отношение на КПКОНПИ и крадеш интелектуален труд, внесен, доказан, на една политическа партия, или правиш същото, но от административния капацитет на едно министерство, което си ръководил, тръгвайки си оттам, си взимаш една флашка с едни законопроекти и в следващия момент, за да докажеш колко си велик законодател най-вече пред собствените си избиратели, защото никой друг няма как да се върже на това нещо, внасяш поредица от законопроекти, които са 99% същите, които вкарва в момента Министерството на Така че е изключително грозна тенденция. Надявам се да свърши, с този парламент да си отиде и това плагиатство от страна предимно на „Демократична България“, но и от „Продължаваме Промяната“ за КПКОНПИ.

Господин Председател, народни представители! Ще доразвия мисълта на господин Чолаков, който каза, че ние сме държава и трябва да се държим като държава, и изказването на уважаемия колега Петър Петров, който засегна темата за финансиране на труда във връзка със законопроектите, ще допълня, че в смисъла, който е заложен в Конституцията по отношение на законодателна инициатива, която имат народните представители и Министерският съвет, забелязваме едно тревожно явление на законодателна инициатива на частни НПО-та, на грантови организации, които я реализират чрез някои народни представители – нещо, върху което тепърва ще се работи много задълбочено, особено от нас, от ВЪЗРАЖДАНЕ, когато вземем властта, тъй като цялата порочна действителност в България в момента е продукт на външни

Вижте, колеги, пак в предприсъединителния период в законодателната област като във всяка друга област беше ясно, че няма капацитет – администрацията няма капацитет, и започна аутсорсване на законодателната дейност, на подготовката на законите към външни структури, които трябваше да помагат на държавата, защото тя няма капацитет. Изобщо много обичам, когато се говори, че държавата няма капацитет за нещо, а държавата има капацитет за всичко всъщност или би трябвало да има. да има. Това, че законите продължават май да се пишат по този начин, е инерцията от онова време. Добре е Министерството на правосъдието пак да кажат, да се погрижи за това държавата, ако все още има недостатъчен капацитет за писане на собствените си закони, да вземе много бързо да го изгради.

Един от проблемите, които тези законопроекти ще породят със сигурност, защото не са добре обмислени, колко бъдещи дела ще бъдат създавани, ако те бъдат приети. На мен ми се струва, че между първо и второ четене с вносителите много сериозно трябва да помислим по въпроса, ако те не бъдат приложени както трябва, дали няма да има последващи наказателни процедури срещу България за неправилно транспониране на Директивата и за неизпълнение на Директивата, откъдето пък да се генерират нови съдебни дела срещу България и евентуално нови наказателни процедури. Наистина ми се струва този въпрос много важен, който трябва да обсъждаме между първо и второ четене. Последното нещо върху, което искам да обърна внимание, пак в контекста на общата законодателна практика, какви обещания даваме на когото и да е за това какви законопроекти ще приемем и тук пак ролята на Министерството на правосъдието, според мен е ключова. Значи, когато държавата дава обещания, примерно в случая в Плана за възстановяване и устойчивост, че ще приемем еди-какви закони, Министерството на правосъдието е трябвало да каже, че евентуално транспонирането на дадени директиви би могло да бъде осъществено по еди-какъв си начин, съгласно българското законодателство, а не задължително да се приемат нови законодателни актове, които евентуално да бъдат възлагани навън, защото държавата няма капацитет, които после да генерират проблеми, с които ние да получаваме наказателни процедури и евентуално осъдителни решения в някои от европейските съдилища. Обръщам внимание просто. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

Благодаря Ви уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Нашата парламентарна група в Комисията по правни въпроси подкрепи и двата законопроекта и гласува за тях. В същото време обаче имаме редица забележки по отношение на двата законопроекта. Няма да повтарям това, което казаха колегите и колегата Чолаков, който се изказа преди мен по отношение на систематичното място на Законопроекта в Административнопроцесуалния кодекс, но на първо място, считаме, че по отношение на двата законопроекта е избран грешен подход за въвеждане на Директивата в българското законодателство, а именно самата директива е относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушение на правото на Съюза. Това според мен е основополагащо и изключително важно. На следващо място, ще отразя, че по отношение на разпоредбите, които засягат сферата на дейност на работодателите от частния сектор, същите разпоредби би трябвало да намерят своето систематично място в Кодекса на труда, но личното ми мнение е, че дори и там нямат място по отношение на частния сектор. Не бихме могли, как да кажа, в такъв дълбок смисъл да влизаме толкова навътре в частния сектор, именно да го регламентираме в трудовото законодателство по този начин. Също така ние възразяваме и срещу понятията, които се въвеждат с тези законопроекти. Като законотворци смятам, че трябва да се придържаме към възприетите и утвърдени в българското законодателство понятия и да не създаваме противоречиви норми. Не сме съгласни и с използваната терминология в законопроектите, която е в разрез с разпоредбите на чл. 9, ал. 1 от Закона за нормативните актове, а именно разпоредбите на нормативните актове да се формулират на общоупотребимия българския език, както и да бъдат кратки, точни и ясни. Думата „като отмъщение“ смятам, че не следва да намира приложение в тези законопроекти. ще кажа, разглежданите законопроекти поставят и друга група въпроси, свързани с анонимните сигнали, защитата на администраторите на сигнали, както и защитата на засегнатото лице. На първо място, не е ясно какво се случва, когато бъде подаден сигнал от лице, което не е посочило трите си имена, адреса и телефона си. Ще се разглежда ли такъв сигнал, или ще бъде оставен без разглеждане? На следващо място, липсва яснота относно защитата на администратора на сигнали, когато той е в трудово правоотношение със задължено лице, което би могло да се окаже засегнато от дадения сигнал. Остава отворен и въпросът за злоупотребата с правата на сигнализиращото лице, когато то не изпълнява трудовите си задължения или ги изпълнява некачествено. По какъв начин може да се защити засегнатото лице, когато е в качеството на работодател? Колегите и от останалите парламентарни групи посочиха този проблем. Смятам, че е важно да обърнем внимание. И не на последно място, остава неясен начинът, по който на практика ще се преценява наличието на основателната причина, въз основа на която сигнализиращото лице е счело, че информацията за нарушението е била вярна към момента на подаването ѝ. Всичките тези въпроси, ако бъдат подкрепени законопроектите на първо четене, и в залата нашата парламентарна група си запазва правото да направи предложения за изменения между първо и второ четене. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Александрова. Реплики към Анна Александрова има ли? Не виждам. Заповядайте, госпожо Димитрова. Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Ние от парламентарната група на „БСП за България“ като член на Правната комисия не подкрепихме в Комисията тези два законопроекта и заявяваме и че като парламентарна група на днешното пленарно заседание също няма да ги подкрепим. Считаме, че когато се предлагат законопроекти и впоследствие тези законопроекти станат закони, те трябва да бъдат работещи. Не бива на сляпо и набързо да приемаме Закон само защото страната ни е длъжна да транспонира Директива на Европейския парламент. Няколко думи искам да кажа по въпросите, с които не сме съгласни. В Законопроекта, който е предложен от Министерския съвет, в приложеното поле се включва и трудовото законодателство, както и законодателството, свързано с изпълнение на държавната служба. Именно в тези две направления смятаме, че абсолютно са неприложими тези два законопроекта. Особено в частния сектор, тъй като виждаме, че задължени субекти са работодатели в публичния, в частния сектор, също така работодатели в частния сектор с работещи 50 и повече работници. Освен това от законопроектите виждаме, че задължените лица са длъжни да създадат и нова администрация. Администрация, която е свързана с канала за вътрешно подаване на сигналите. Нека, колеги, да поразсъждаваме как този администратор, който трябва да приема сигналите и който съответно е подчинен на работодателя, ще продължи да изпълнява своята длъжност като такъв. Освен това, ако сигналът е подаден срещу работодателя, той е длъжен в тридневен срок да изпрати този сигнал до Комисията за противодействие на корупцията и дали това е работещо? Също така аргументите ни за неподкрепа на тези законопроекти са свързани и с начина на подаване на сигналите. Виждаме, че сигналите могат да бъдат както писмени сигнали, така и устни сигнали, така и по-електронна поща. Не е уточнено сигналите, които са подадени устно и по електронна поща, дали се разглеждат и как се разглеждат, тъй като е ясно, че при устно подаване на сигнали не е ясно кой всъщност е този, който подава сигнала. Освен това по отношение на защитата – на защитата, както и на лицата, срещу които е подаден сигнал, да, написани са няколко изречения или са отделени два параграфа относно тази защита, но всъщност сами си даваме сметка, че ако трябва лицето, срещу което е сигналът, да търси правата си по съдебен ред, колко време отнема това? Не на последно място, административнонаказателните разпоредби и административните наказания по отношение на лицата, които не изпълняват разпоредбите на тези два законопроекта. Колеги, ние от парламентарната група „БСП за България“ няма да подкрепим двата законопроекта с аргументите, които изложих. Ако тези законопроекти бъдат подкрепени на първо гласуване,

Уважаеми господин Председател, господин Министър и колеги! Моето изказване ще бъде в същия дух като изказването на госпожа Димитрова. Заявявам, че ние няма да подкрепим така представените законопроекти. Първо, те са почти идентични, припокриват се. Съгласна съм с голяма част от аргументите, които изложиха преждеговорившите колеги преди мен. Да, трябва да транспонираме европейското законодателство, но трябва да го правим така, че да бъде и в синхрон с нашето законодателство, и да решава проблемите, а не да създава нови проблеми. Много от предложените норми са именно в тази насока. Първо, прав сте, господин Манов, че – не го виждам, дали е в залата, тук не е ясен механизмът и начинът, по който тези законопроекти ще бъдат работещ закон. Второ, някои от правните норми, считам, че вместо да се борим с нарушения, вместо да се борим с корупцията, ще отворят пък вратите и на разчистване на лични сметки, а да не говорим това, че ще има и административна тежест. Изобщо как ще работи този закон например в частните фирми, с администратори и така нататък? Ще дам пример само с един според мен даже куриозен текст, когато сигналът се подава по телефон, как приемащият администратор на сигнала ще идентифицира лицето, което подава сигнала? Ами това отваря вратата на много злоупотреби. Има и други такива текстове, така че в този вид смятаме, че Законът, вместо да решава проблемите, би създал повече проблеми. Затова ние няма да подкрепим законопроектите в този вид. Само с едно изречение накрая. То и сега има възможност, както каза господин Чолаков, в други закони да се подават сигнали. Нужно е само да се допълнят някои от тези закони, за да може да стане работеща формулата. Благодаря Ви, госпожо Кръстева. Реплики към Смиляна Кръстева има ли? Не виждам. Други желаещи за изказване? Също не виждам. Господин Министър, заповядайте. СЛУЖЕБЕН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

се опитам да обясня защо тя е важна. Този дебат, макар че повечето изказвания да бяха критични, доказа все пак, че има нужда от някои уточнения по отношение на това не само какво е този закон и защо се прави, а и как се прави по принцип. Затова, ако позволите, накратко. Уважаеми дами и господа народни представители, не трябва да търсите конспирация нито в писането на Закона, нито в неговото внасяне. Този закон е работен, първо, като част от Директива и преговори по нея, после, като изготвяне на текстове в Министерството на правосъдието. Работели са го едни и същи хора – сменяли са се министрите. За първи път от много време може би даже има някаква последователност в политическата линия, която се води по отношение на този закон. И няма защо да се чудим „Демократична България“ откъде са го взели, тъй като процедурата за изготвяне на закони е публична и когато един проект се изготви, той се качва на публична страница – strategy.bg, обсъжда се. Този закон е минавал и предишният Министерски съвет, и там е публикуван. Някои от законите са внасяни в Народното събрание – можете да ги намерите в Деловодството. Така че това със съавторството и тези външни консултанти и кой го е писал, е материя, която можем да оставим настрани. По отношение на това какво се пише и как се пише и когато става дума от директива. Сега аз разбирам патриотичния прилив не само на колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, но и на господин Чолаков, които се борят с Европейския съюз и това как той ни налага някакви норми, забравяйки, че ние сме рецепирали с нашата Конституция, по нашата българска воля определени задължения и че ние участваме във всяка една стъпка, стига да сме добре организирани и да искаме, във всеки един нормативен акт. Така че този юрисдикционен патриотизъм е, меко казано, смешен, още повече, когато става дума за защита на българи, не на някой друг. Същия юрисдикционен патриотизъм забелязвам по отношение на Европейския съд за правата на човека, където се казва: видите ли този съди България. Ама този, който съди България, също е българин. Така че една идея може би трябва да намалим тези фрази и да минем по същество. А по същество се чуха важни неща, за които аз искам да кажа няколко думи. Да, има Директива и не става дума за трескавото ѝ бързо транспониране – тя е трябвало да бъде факт през 2019 г. Сега в момента сме в наказателна процедура с последствията, които знаете. Не е единствената, но се опитваме да ги решаваме, но не мисля, че това е най-важното, заради което трябва да се приеме Законът. Да, този закон е част от Плана за възстановяване и устойчивост, и то от онази част, която трябва да бъде факт до края на годината, за да получим втория транш. Факт! Този закон е част от тях. Заложили са го няколко правителства, за да бъде част от този план. И да, от него зависят много пари! Но не мисля, че и това е най-важната причина да бъде приет Законът. Всъщност в този план и прословутите десетина закона, за които говорим и са в компетентността на Министерството на правосъдието, има два, които се определят като антикорупционни. Единият е този за КПКОНПИ, за който вече говорихме, другият е този. И ако онзи за КПКОНПИ цели високите етажи на властта и корупцията там, то този цели повсеместната корупция – корупция в по-широк смисъл на думата, не само като подкуп, а и като нарушаване на правилата с цел изгода. Тук много хора споменаха с право, между другото, дебатът си заслужава да продължи по отношение на административната тежест, която се задава, на определени предприятия. Да, такава тежест се създава не само за българските предприятия, а за всички европейски такива, защото, както стана дума – това е хармонизирано законодателство. тази тежест трябва да се съпостави с евентуалните ефекти на работа в правова среда. Колко губи едно предприятие, когато неговият конкурент не спазва правилата и никой не го сигнализира? Колко губи всеки един от нас, когато някой пробие с някаква корупционна практика и никой не го сигнализира? Колко?! И не трябва ли да видим дали тази административна тежест не съответства на тази цел и така да сложим везните?! Сега. Преди да вляза съвсем в детайли на Законопроекта, искам да кажа още две неща по отношение на това как е създаден той. Да, това е Законопроектът, създаден от предишния екип на Министерството на правосъдието, и върху който ние започнахме да работим. Това не е тайна! И, да, има известни разлики. Тези разлики са в резултат на непрекъснатата дискусия, която ние водим, включително с Европейската комисия, по двете линии, които споменах – едната е по линия на правилното транспониране на Директивата, другата е по линия за удовлетворяване на условията, които, пак повтарям, сами сме поставили за следващите етапи на Плана за възстановяване. Тази комуникация с Европейската комисия се извършва практически на ежедневна база и тя е нещо нормално, затова не трябва да има никакви кой знае какви притеснения за това. Сега. Вътре Закона, неговата философия е следната създават се два вида канали за сигнализиране на нарушения. Два. Единият е вътрешен, тоест вътре в самата структура, другият е външен. По отношение на вътрешния вече се казаха немалко неща, но се учудвам, че има брожение срещу това трудовото законодателство да бъде там. Че то е най-трудно доказуемото и най-трудно сигнализираните нарушения са там поради простата причина, че работникът е в йерархична зависимост от своя работодател и затова се притеснява да сигнализира. И не виждам с какво това ще наруши или каква трагедия е това. Напротив, аз лично като министър държах защитата на работниците и на трудовите права да са залегнали в този закон. По отношение на КПКОНПИ. Този дебат е важен. Първо, синхронизирани са законите, които излизат от Министерството на правосъдието, уважаеми дами и господа. В КПКОНПИ закона, който сме внесли, който всъщност се казва Закон за противодействие на корупцията сред висшите длъжности лица, има раздел „Сигнали“. А в този закон се реферира на КПКОНПИ, в интерес на истината, действително КПКОНПИ се натоварва с нови задължения, но както си спомняте в концепцията на Министерството на правосъдието, то се разтоварва с други. Това обаче не значи, че този въпрос е предрешен и кой да е най-качественият административен орган, където да се събират всички сигнали на едно място и да бъдат преразпределени, или дали въобще трябва да има такъв, или външният канал да бъде директно насочен към компетентните институции, е съдържателен дебат, който според мен може да бъде воден между между първо и второ четене. Защо не се прави, защо не го направите с няколко алинеи в АПК? Поради две причини. Първо, защото този закон дава защита на сигнализиращите лица – това му е смисълът, а пък в АПК такава няма и второ, защото засяга частни субекти и АПК не е приложим. Не знам как може да бъде по-ясно. И сега аз, разбира се, няма да влизам в спорове за политическата мисъл, което тук някои се упражняваха, но напомням, че в основата на марксизма и марксистката теория е борбата между класите. Тук такава няма, освен ако не намирате класов подход в това, че става дума за класа на нарушители и на класа, които искат да сигнализират и да предотвратят тези нарушения, и трябва да знаете на коя страна заставате. Винаги има риск от злоупотреба. Нито един закон, за съжаление, не може да бъде спасен от тези, които го изпълняват, ако те са недобросъвестни. Но това е взето предвид, има определени гаранции, които, разбира се, заедно можем да усилим, ако намираме това за необходимо, включително чл. 39, който урежда вреди, когато те са нанесени от този, който подава сигнал. Законът е много сложен. Този дебат не се води само в България. Правилно беше подчертано, че той се води във всички страни – членки на Европейския съюз. В повечето от тях такова законодателство вече, между другото, е въведено. По отношение на опорната точка, че това, видите ли, узаконява доносничеството. Доносничеството, уважаеми дами и господа, няма нужда от закон. То винаги се развива извън закона. То винаги се развива по други правила. То винаги е злоупотреба. Напротив, начина, когато вкараме тези неща в рамка, то тогава ще може да се отличава по-лесно доносникът от добросъвестния сигналоподател. Затова, пак Ви казвам, не само заради Директивата, макар че е важно, не само заради Плана, макар че е приоритетно, но и заради необходимостта Ви моля да подкрепите този закон. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.

в контекста на антиевропейско говорене ли казахте, господин Зарков, сега искам да Ви кажа нещо, което не съм искал да го казвам никога, но ще го кажа от тази трибуна, защото ме провокирате. Аз имам специализации от Хамбург, Лайпциг и Виена във време, в което Вие още сте ходили на училище. Аз съм запознат с европейското право и европейското законодателство още преди Вие да знаете, че има тази дума. В Хамбург научен ръководител на моята работа беше професор, който после стана председател на Германския конституционен съд. Не знам дали разбирате какво означава това. Не съм искал, не съм искал. На Правна комисия дадох един пример, Вие, за съжаление, не бяхте тогава, когато при транспониране на една директива ние приехме цял закон и германските ми колеги тогава ми обърнаха внимание и попитаха: „Ама какво правите Вие? Тази директива се транспонира с две алинеи в един съвсем друг закон.“ Така че недейте, за да не започваме да вадим примери. Европейското законодателство го защитават хора и целите, ценностите на Европейския съюз ги защитават хора, които разбират какви са тези ценности и знаят как да ги преведат на езика на законодателството, което Вие очевидно не знаете. Така че, господин Зарков, нека да не се подценяваме! Това ми е молбата. Не ни подценявайте. Ние не Ви подценяваме. Всички мислим в една и съща посока. Искаме да сме достойни хора, искаме държавата ни да изглежда достойно, включително и нашето законодателство да бъде синхронизирано с европейското както трябва. Това ще стане в диалог и във взаимно уважение, и като, пак казвам, не се подценяваме, защото, ако ни подценявате, винаги ще грешите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Чолаков. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване.

Уважаеми колеги, поставям двата Законопроекта на гласуване по реда на тяхното внасяне. На първо място поставям на гласуване Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация на нарушения,

Няма искане за прегласуване, колеги. Няма и искания за вот, различен от мнозинството. Поставям на гласуване Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 г. – първо гласуване на Законопроекта. Гласували

всички искаме България да е правова държава, европейска, модерна и демократична. Когато обаче ни се представи конкретно предложение – предложение, което е за транспониране на директива,

Мнозинството е против, защо? Защото има лично отношение към господин Зарков и госпожа Йорданова – господин Зарков е министър, а госпожа Йорданова е бивш министър на правосъдието, или защото по същество не приема тази уредба? Очевидно, и аз вярвам, за съжаление, че е второто. Защо мнозинството не приема тази уредба? Може би защото мисли през призмата на лице, срещу което ще се подават сигнали. Това е единственото обяснение! Ако мислим през призмата на нарушителя – да, вероятно няма да искаме ефективни средства за борба с корупцията, за злоупотребата с власт,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От „Продължаваме Промяната“ гласувахме за и двата законопроекта. Все се надявах, че може би има лично отношение към госпожа Йорданова и затова не беше подкрепен първият законопроект, но вторият, който идва от Министерския съвет, че ще бъде подкрепен. Всъщност това законодателство е много важно, защото то е свързано с начина, по който се борим със страха, който го има навсякъде в България – има го и в столицата, има го и в областните градове, има го и в малките градове, има го и в селата. Всъщност, когато защитим хората, които подават сигнали, независимо за какъв вид злоупотреба става въпрос – дали е корупцията, дали е злоупотреба с влияние, с положение или каквото и да е, много е важно всъщност да има такова законодателство. Например във Великобритания има много добре работещо такова законодателство, но нас ни е страх, и по-точно не нас, а ги е страх тези хора, които не го подкрепиха, защото най-вероятно си представиха, че много сигнали ще бъдат подадени за тях или може би не за тях, но за техни приятели, които са кметове, които са общински съветници, които са хора, които могат да боравят с публичен ресурс, да злоупотребяват с него и всъщност много ясна заявка дадохме, че всичките критики, които идват и от Холандия, и от Австрия към нас, че няма желание за борба с корупцията, няма желание за ясни правни механизми, които да защитават и правата на хората и да дават възможност всъщност да се подават сигнали, без след това да се страхуваш, че някой ще заплаши теб, семейството ти, близките ти, работата ти, бизнеса ти и така нататък. Може да се случи. Да, може би съм се надявал да мине вторият законопроект, но като се замислим всъщност каква коалиция имаме в момента, не съм изненадан от изхода и се надявам партиите, които критикуваха самия законопроект, да внесат тяхна версия на такъв закон и да кажат: „Ето, ние виждаме по този начин решаването на този проблем“, защото е много лесно да гласуваш против. Дайте решение, ако не харесвате това, което беше предложено от госпожа Йорданова и група народни представители и Крум Зарков в лицето на Министерския съвет. Благодаря. Благодаря, господин Ананиев. И третото обяснение е от госпожа Атанасова. Процедура има от господин Чолаков и от господин Манев. Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, аз подкрепих този закон въпреки всички аргументи, които чухме в пленарната зала. Подкрепих и предходния с вносител Надежда Йорданова. Защо обаче тези законопроекти не получиха подкрепа в пленарната зала? Ако неподкрепата е твърде ясно очертана, то вероятно е поради две причини. Първата причина е, че пленарната зала няма доверие на госпожа Надежда Йорданова – вносител на Законопроекта. Чуха се много аргументи защо. Вторият закон обаче не получи подкрепа според мен поради една-единствена причина: „неясна политическа физиономия“, цитирам, и „липса на някой, който да носи отговорност за това“, пак цитирам. Аз го подкрепих, защото сме абсолютно сигурни, че петното, дамгата, която България носи, е просто политическа заигравка за това, че тя е корумпирана и именно заради това не е допусната в Шенген и все още се бави влизането и в еврозоната. Не съм съгласна това петно да стои върху България, но наш основен приоритет, на всички, трябва да е да покажем готовност с качествено законодателство. Не някой да отнесе интелектуален труд на цяло едно министерство и да го представи като свой, за да получи одобрението в пленарна зала или отнякъде другаде; не някой, който в качеството си на служебен министър, без да носи ясна политическа отговорност, да предлага законопроект, чиято съдба не се знае как ще продължи. Ако бяха приети и подкрепени и двата законопроекта, нямаше да се знае дали изобщо ще бъдат гласувани на второ четене в пленарната зала, защото преди часове

Моля Ви, ограничавайте опитите да вменяват вина на всеки един депутат в това Народно събрание, че е гласувал против един лош закон – лошо написан, лошо направен, лошо представен и без идея как ще се прилага. Вината – Вас Ви е страх, която направи колегата преди госпожа Атанасова и предният колега, няма вина, няма страх, колеги! Защото с този законопроект всеки един от Вас и всеки гражданин на България може да стане обект на такова нещо, така както е написан законът. А това стана само заради едно нещо

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, аз също гласувах впрочем за, но това няма никакво значение в случая, защото процедурата ми е друга. Съгласно чл. 21, ал. 1 на Правилника, чета: „Постоянните комисии могат да образуват от своя състав работни групи.“ То не е казано, че само по приети закони могат да се създават работни групи, а всякакви работни групи. Така че на следващото заседание на Правната комисия аз ще помоля колегите да създадем работна група с включване на професори по административно и наказателно право, които да разработят нов законопроект

да обърнем внимание на залата, че в момента, неприемайки един закон за борба с корупцията, по Плана за възстановяване и устойчивост лишаваме България от парите за целия План за възстановяване и устойчивост. Така че да обърнете внимание на господин Чолаков – както успяхте Изборния кодекс да го прекарате за две седмици, дано и този закон да може да бъде редактиран по Ваш вкус, така че все пак да стане част от Програмата на Народното събрание.

На минало пленарно заседание чухме докладите, както и презентацията от страна на вносителите. Затова откривам разискванията по законопроектите. Господин

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Законопроектът се отнася до учебниците и учебните комплекти в училищното образование, в частност тяхното обезпечаване и ползване от учениците от VIII до XII клас. Предлагаме безплатното ползване на учебници и учебни комплекти да е принцип за всички етапи на училищното образование и да обхване всички ученици от I до XII клас включително. Фактът, че цените на учебниците затрудняват и са в тежест за голямата част от българските семейства, е неоспорим. Неговото игнориране през годините доведе единствено до последователни констатации, че все повече и повече български семейства не могат да осигурят учебниците на своите деца. Осигуряването на безплатни учебници и за учениците от VIII до XII клас е задължителната подкрепа, която държавата следва да осигури на българските семейства, особено в контекста на кризисните икономически условия през последните години. То е и един от начините за засилване на обхвата на децата и учениците и преодоляване на отпадането им от училищното образование.

Благодаря, господин Председател. От парламентарната група на „Български възход“ ще подкрепим и двата законопроекта. Поздравяваме колегите за желанието за безплатни учебници. Както на Комисия, така и в залата искам да кажа, че между първо и второ четене ще настояваме да бъдат включени и електронните учебници. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Тъй като времето напредна, ще бъда съвсем кратък. От името на нашата парламентарна група заявявам, че ще подкрепим и двата законопроекта. Те са полезни. По единия от тях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

предложението, внесено от госпожа Корнелия Нинова и група народни представители. Искам още веднъж тук да подчертая, че основната причина за това учебниците и учебните помагала за всички класове да бъдат безплатни, не е само социална. Тя е по-скоро образователна, защото има ученици, да, които поради недостиг на средства в семейството, не могат да си закупуват учебници, но има и такива, които разчитат на електронни варианти, на интернет, на едно по-безотговорно отношение към учебния процес. Контактът с книгата, с учебника винаги възпитава и винаги образова по-добре. Между първо и второ четене по този внесен законопроект смятаме да внесем някои текстове, които да прецизират предложението най-вече по отношение на сроковете, защото по изчисления, направени от вносителите, сумата, която ще бъде необходима, е някъде около 80 млн. лв. В сегашния бюджет, който е с през януари, февруари до приемането на нов бюджет, такива средства не са предвидени. Може би това трябва да се уточни в текста откога да влезе в сила по отношение на осигуряването на средствата. И другата причина за това да уточним сроковете е, че не всички учебници могат да бъдат подготвени по едно и също време. Ако ние ще подготвяме учебници за професионална подготовка, те изискват малко повече време и може би в тази посока трябва да регламентираме някакви срокове за въвеждане. втория Законопроект, внесен от господин Христо Симеонов и група народни представители, там има три предложения. Ще започна отзад напред. За стратегиите, които господин Симеонов предлага да бъдат публикувани на интернет страниците на общинската администрация и на областната администрация, мисля, че тези текстове са излишни, защото в Закона за достъп до обществена информация точно тези текстове съществуват. Другото им предложение относно валидирането. Да, това е една много добра европейска образователна практика и аз много се радвам, че и в България все повече получава признание. Напълно подкрепяме текстовете, свързани с валидирането на знания и на компетентности, но дотолкова, доколкото става въпрос до получаването на диплома за завършена степен на образование. Има и няколко текста, свързани с правомощия на педагогическите съвети. Там мисля, че тези текстове малко излишно ще натоварят Закона, защото по същество тези текстове ги има и в самия закон. Между първо и второ четене, както казах,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! По отношение на двата законопроекта ние от „Демократична България“ ще ги подкрепим. Първо, по отношение на Законопроекта на Корнелия Нинова и група народни представители ще подкрепим мярката за безплатни учебници с уговорката, че това не е път към налагането на един учебник. И тъй като винаги госпожа Нинова в своите изказвания го слага като комплект мерки, просто искаме да подчертаем, че това не е път към това и че в края на краищата безплатните учебници са само една от многото мерки, които трябва да приемем, за да може да имаме равен достъп до образование. Имаме много социални мерки, които трябва да предприемем, както свързани с чисто физическия достъп на децата, работа с родители, но да, безплатните учебници са една от тях. По другия Законопроект също подкрепяме колегите, особено в частта по валидирането, и вероятно ще имаме предложения между двете четения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря. Реплики има ли? Не виждам. Други изказвания? Господин Вълчев, заповядайте. Господин Председател, уважаеми колеги! Ако погледнем ретроспективно 20 години назад, ще видим, че системата на предучилищното и училищното образование постоянно надгражда средства, програми и инструменти за осигуряване на равен достъп до качествено образование. 1997 г. след кризата следваше едно голямо рязане на бюджетни разходи. Бяха отрязани редица бюджетни разходи. Останаха само безплатните учебници за I клас. Сигурно много от Вас си спомнят това нещо. Оттогава се случиха доста неща. Разшири се правото на безплатен транспорт; регламентираха се допълнителни стипендии за деца с изявени дарби; допълнителни стипендии в зависимост от образователните резултати; разшириха се безплатните учебници до завършване на основно образование; разшири се задължителната предучилищна подготовка, респективно познавателните книжки за децата в предучилищна възраст; възстанови се финансирането на целодневната организация – поевтиняването на обедното хранене; стартира програма през 2005 г. за безплатни закуски, която се разшири към предучилищна възраст. Тоест всяка година се добавяше нещо, доколкото позволяваше бюджетът. Всички от тук присъстващите, особено ангажираните в системата на образованието, имаме десетки добри намерения. Знаем, че трябва да се направят редица неща, но един бюджет стига за няколко от тях, за няколко добри намерения да реализираме, важното е, че посоката беше градивна. Няма съмнение, че е положителна стъпка осигуряването на безплатни учебници на учениците от VIII до XII клас. Проблемът е, че логиката, по която го правим, е малко обърната. Проблем е, че нямаме осигурени бюджетни средства и колегите от БСП, които са вносители, признаха, че сегашната разпоредба на чл. 164 от Закона за предучилищното и училищното образование не забранява предоставянето на безплатни учебници в гимназиален етап, но ние искаме да задължим изпълнителната власт, а в същото време не сме осигурили средства. Такива средства можеше да бъдат осигурени с тазгодишния бюджет или с актуализацията на бюджета. Аз ще Ви покажа една статия точно отпреди година – 14 декември 2021 г., след като са приключили коалиционните преговори и е подписано Коалиционното споразумение, въз основа на което беше създадено предишното правителство: „Безплатни учебници за всички класове от юли месец 2022 г.“ Защо ги няма тези учебници? Поради една проста причина нямаше осигурени средства, не бяха осигурени средства нито с годишния бюджет, който беше предложен през януари месец, нито с актуализацията, която беше предложена през юли месец. Разбира се, че може да го направим по обратната логика, но институционалната култура предполага първо да осигурим средства и тогава да предлагаме безплатни учебници.

учебниците, особено за профилираните и професионалните дисциплини, са твърде различни. За една част от дисциплините такива учебници няма разработени. Затова преди няколко години стартира една национална програма да бъдат разработвани такива учебници. Опасяваме се, че ще бъде хвърлена една сума на училищата и те ще бъдат задължени да купуват учебници по норматив, но това не е както в основен етап, където са много по-еднакви цените, където много по-висока е степента на обезпеченост с учебници по всички дисциплини и съответно училищата могат да избират. Тук най-вероятно училищата няма да могат да изпълнят това задължение. Ние ще отчетем, че сме направили нещо, вероятно на следващите избори колегите ще кажат: ние се погрижихме за децата, за учениците, подобрихме равния достъп, но не мислим от гледна точка на тези, които ще го изпълняват. Аз се надявам и колегите от БСП, които са вносители, днес, ако приемем този законопроект, а индикацииите са, че ще го приемем – преди това всички го подкрепихме в Комисията по образование и наука, нашата парламентарна група също ще подкрепи този законопроект, но аз се надявам да проведем с Вас разговори и да намерим едно по-разумно решение както по отношение на отлагателен срок – да не е 2023 г., а евентуално да помислим за 2024 г., защото знам процедурата и съм съм 95% сигурен, че Министерството на образованието няма да може да се справи за учебната 2023 – 2024 г. Дано да ме опровергаят. Ако искате да направим още един разговор с Министерството на образованието, но моят опит това подсказва. И второто е, дали да не се направи на две крачки. Много по-реалистично е да бъдат осигурени тези учебници за общообразователните дисциплини, а за професионалните и профилираните дисциплини, които са и много различни, където липсват предмети, да се увеличат средствата за националната програма и евентуално да се даде още малко време на изпълнителната власт да реализира този ангажимент и да имаме все пак предвид проблема с осигуряването на бюджетни средства. Това, което чух от господин Денков на Комисия, е, че това добро намерение не е било реализирано от предходното правителство заради по-късното гласуване на държавния бюджет. Не знам, дано да съм коректен.

е рисково да залагаме ангажимент, задължение за следващата учебна година – 2023 – 2024 г. Благодаря. Благодаря, господин Председател. Господин Вълчев, уважаеми колеги! Аз реших да спестя време, но се оказа, че с това предизвиквам реплики. Всъщност в изказването на господин Вълчев имаше очевидно логическо противоречие. Причината да не подготвим учебниците за юли 2022 г. беше точно тази, че на проведената среща през месец февруари в Министерството на образованието и науката издателите казаха, че няма да могат да подготвят тези учебници за настоящата учебна година. Това е единствената и основна причина, поради която решихме, че тези средства, които бяха отделени, може би е по добре да бъдат пренасочени към безплатните детски градини. Така че щом ще представяме политически нещата, да, ние използвахме, за да осигурим средства за безплатните детски градини – за първи път от 2022 г., с ясното съзнание, че през следващата година, тоест през 2023 г., ще има цялото технологично време, с което да бъдат реализирани и безплатните учебници. И на Комисията по образование и наука имаше представител на издателствата, който каза, че да, ако се вземе това решение днес, те могат да осигурят безплатните учебници за началото на учебната 2023 – 2024 г. Също така, за да спестя време, не обясних това, което казах в Комисията, че твърдо ние в момента трябва да обсъждаме варианта за учебници само по общообразователните предмети от I до XII клас – с включени електронни варианти на учебниците и електронни пособия, тъй като те вървят в комплект и тъй като няма никаква готовност в момента, нито финансова, нито методична, за подготовка на учебници по профилираните и професионалните предмети. Така че това, което ние подкрепяме – да бъда ясен, става дума за общообразователните предмети от I до XII клас, ако се гласува сега, те ще могат да бъдат осигурени за 2023 – 2023 – 2024 учебна година. И също така наличието на безплатни учебници не е въпрос само на финанси, както го представя господин Вълчев често в неговите дискусии, това е право на достъп до учебници, който ние искаме да осигурим за всички деца и младежи в България. Той има огромна образователна стойност, има и социален ефект, защото този

С това решение бихме помогнали на близо 300 хил. деца и на техните семейства, но най-накрая стигаме до най-съществения въпрос, за който ние говорим от два месеца – въпроса за бюджета и за това какво правим между първо и второ четене на удължителния закон за бюджета, внесен от служебния кабинет на президента Радев. Информираме Ви, че ние сме внесли по този закон предложението за безплатни учебници, а също и е въпрос на воля на залата, ако днес одобрите принципно нашето предложение на първо четене, когато гледаме Закона за бюджета – удължителния Закон за бюджета, за 2023 г. да да включим там и тези финансови разходи за учебници, като Ви обръщаме внимание, че тези близо 80 милиона се разполагат в тригодишен период. Тоест за 2023 г. разходите биха били една трета от тези 80 милиона. В Закона за бюджета ние сме обосновали откъде могат да дойдат тези приходи, които не са толкова много – 23 – 24 милиона, но отново казвам, в социален смисъл, освен в образователен и финансов, те биха помогнали на близо 300 хиляди деца

Благодаря, господин Председател. Благодаря и на репликиращите. Да, аз видях Вашето предложение към удължителния Закон за бюджета. Действително това е логиката да бъдат осигурени средства, и то навреме, за 2023 г., за да бъде реализирана тази мярка, но ще Ви обърна внимание, че в оценката на въздействието към Законопроекта – този, който разглеждаме днес, е записана сумата 80 милиона за учебници за всички дисциплини, а в същото време стана ясно и от представената информация – от това, което каза господин Денков, че 80 милиона е сумата, необходима само за общообразователни дисциплини. Аз тук благодаря, че той също се съгласява с това, че е разумно да започнем само с общообразователните дисциплини. Не е съвсем точно това обаче, че ни трябват 23 – 24 милиона, това би било точно, ако кажем, че осигуряваме само за VIII или за VIII и IX клас. Ако искаме да осигурим още първата година за всички класове от VIII до XII, тези 80 милиона ще ни бъдат необходими за 2023 г. Да, след това

Госпожа Анастасова ще Ви каже – много често се сменят профилиращи предмети на една голяма част от учениците. В този смисъл е разумно наистина да започнем с общообразователните дисциплини. С господин Денков ще се съглася с голяма част от нещата, които каза. Той коментира, че има очевидно противоречие в изказването ми, аз не разбрах кое е това очевидно противоречие, но това, което не чух, признавам си, а Вие сте го чули на Комисията от представителя на издателствата, е, че те са казали, че могат да осигурят безплатни учебници за учебната 2023 – 2024 г. Аз не останах с такова впечатление, но дано да е така. Факт е, че и Министерството не зае категорична позиция, не каза не. Може би е въпрос на още един разговор, но във всички случаи е разумно, пак повтарям, да започнем с общообразователните дисциплини при наличието на

Благодаря, господин Председател. Днес ние разглеждаме два законопроекта и аз ще кажа мнението на Политическа партия ВЪЗРАЖДАНЕ за тях. Относно Законопроекта на господин Христо Симеонов смятаме, че валидирането на компетентности си заслужава промяната в Закона, ще уреди и ще прецизира. Относно другите неща в Законопроекта, на мен ми прави впечатление и го гледахме внимателно, където се залага гражданското, здравното и интракултурното образование, ние винаги сме държали преди всички тези неща да има патриотизъм и родолюбие и искаме във всяка една законодателна инициатива, свързана с образованието, то да се изтика напред. Няма нищо лошо да си интернационалист, но преди да си интернационалист, трябва да си националист. Относно другия законопроект. Виждали сте нашите деца как гледат учебниците, когато им ги дадете – аз ги наричам деца, защото те са наши деца – те взимат и ги разглеждат. Не смятам, че бихме могли да заменим досега книгата на тези деца с някакви електронни устройства Относно цените на учебниците мога да Ви дам един пример: в профилирана природоматематическа гимназия се изучават три нива на английски език в VIII клас – А1, А2 и В1. Около 130 – 140 лв. са учебниците. Не всички родители могат да си го позволят и за съжаление, София не е България. За съжаление, повтарям го отново, но трябва да се види. Правете разлика. Когато се обсъждаше този законопроект, се каза: дайте да дадем на децата, които имат нужда, а да не даваме на тези, които нямат нужда. Ние политика ли правим, или правим разлика? Или даваме на всички, или не даваме на никого. Затова Политическа партия ВЪЗРАЖДАНЕ ще подкрепи Законопроекта на госпожа Корнелия Нинова за безплатните учебници, а относно Законопроекта на господин Христо Симеонов, ние ще предложим между първо и второ четене да се заложи за това, че първо трябва да са патриотизмът и родолюбието и затова сега ще се въздържим от подкрепа. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Промените в Закона за предучилищното и училищното образование, които касаят осигуряване на безплатни учебници и за учениците от VIII до XII клас, не са нови като предложения на БСП. Тук искам да кажа на господин Вълчев, че и в рамките на Четиридесет и с всеки месец – октомври, ноември, с приемането и обсъждането на бюджета за следващата година, ние сме правили това предложение. Така че това предложение на БСП не е предизборно и няма да се бием гърдите и да обясняваме колко сме велики и защо сме направили това предложение. Това предложение от политическа гледна точка е много логично, че го правим ние, защото приоритет при нас е

Ето това е, което ни е водило във всичките години, когато сме правили тези предложения. Убедена съм, и ние от парламентарната група на „БСП за България“, че осигуряването на безплатни учебници за всички деца и ученици е неотменимо условие за равен достъп до образование. Тук, когато казвам учебници, говоря – разбирайте ме, и за електронния вариант на учебниците, и за хартиения. В този смисъл не съм съгласна с някои становища на колеги, които бяха изразени в Комисията по образование при обсъждането на това наше предложение. Тяхната теза беше, че в България има и родители с достатъчно финансови възможности и ние от тях можем да си спестим – за държавата говоря, защото те имат достатъчно средства, а и не биха искали децата им да учат по използвани учебници. Ще кажа така: на тези родители никой не им пречи и сега да си купуват втори комплект учебници – неизползвани, но в България, колеги, ножицата между бедни и богати толкова вече се разтваря и неравенствата са толкова големи, че няма как и в българското училище ние да си позволяваме да делим децата на бедни и богати. Учебник трябва да има осигурен от държавата за всяко дете в предучилищните групи и за всеки ученик от I до XII клас и това е задължение на държавата. Задължение на учителя е… Между другото, казах го и в Комисията, понеже имаше и мнения против, че някои от гимназистите дори не отварят тези учебници или пък изобщо не си купуват. Една непредставителна анкета – затова няма да обяснявам по какъв повод е, защото е непредставителна, но дава достатъчно богата информация, показа в няколко десетки столични училища, че 43% от учениците

Аз ще кажа така: грижа на държавата е всяко дете и всеки ученик да имат учебник, а грижа на учителя е той да ги накара да ползват тези учебници и това не може да бъде оправдание. Накрая ще кажа така: ясно ми е, че всичко е пари, включително и в системата на образованието, само че 30 и повече ние си позволявахме да финансираме системата на образованието на остатъчен принцип, каквото остане – да кажем, в по-голямата част от този 30-годишен преход или не знам и аз вече какво е, и резултатите ги виждаме. Да, образованието е скъпо занятие, но инвестицията в образование се възвръща стократно след години. Много голяма част от тези 30 години не разбрахме това, казвам ние като държава. Затова в момента трябват десетократно по-големи усилия, за да изправим системата на образованието

и всички други – и държавни структури, които подкрепиха този законопроект. Смятам, че тези средства, колкото и да е трудно, колкото в момента да нямаме бюджет, трябва да намерим начин да ги да ги дадем за децата и учениците. Накрая, към тези от Вас, които разсъждават много за тези средства, които ще са около 80 милиона, на три години говоря, тоест първата е 80, но след това – значително по-малко, ще кажа така: много от Вас с лекота и без да се замислят подкрепиха всички законопроекти в тази зала, които касаят милиарди левове за модернизиране на българската армия. В това няма нищо лошо. Само че, ако ние не дадем средства, за да намалим армията от неграмотни, това, което ще се случи на държавата, ще е много по-страшно от това, че няма да имаме достатъчно добре въоръжена армия. Не просто защото съм от системата на образованието, всеки един от Вас, ако се замисли, и работодатели, и всякакви други, всички виждате в момента необходимостта от кадри във всички сфери. Е, това е в резултат на 30-годишното ни бездействие в сферата на образованието. Така че се надявам да подкрепите този законопроект не популистки, не с политическо говорене, а с мисъл за България. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, в момента учениците в общообразователните училища от VIII до ХII клас са близо 130 хиляди, а в професионалните гимназии – малко над 150 хиляди. Те са разпределени в около 1100 училища. Някои от тях в момента учат изцяло или частично на електронни учебници. Такива училища са технически обезпечени с лаптопи или таблети за всеки ученик. (Шум и реплики.) В бъдеще този формат ще навлиза все повече в образователната ни система. Предимствата на дигиталните учебници са възможностите за интерактивност, видео- и аудиосъдържание, бързо получаване на допълнителна информация, триизмерни анимации, образователни игри, повече тестове и упражнения, актуализация на съдържанието без допълнително оскъпяване. В тях по-бързо може да се намери конкретна страница, урок или дума. Възможността за работа е както в клас, вкъщи, така и по време на интерактивни уроци при извънкласни занимания. Голяма част от печатните издания са черно-бели – изхабяват се, обемни са и тежат. Разбира се, има го приятното усещане за прелистване на страниците, но то е повече актуално за нашето поколение, а не за настоящите тийнейджъри, а още по-малко ще бъде актуално за бъдещите ученици. Обновяването на хартиените учебници е скъп и бавен процес, а за вече закупените – невъзможен. Освен това кратко представяне на двата типа учебници трябва да се сравнят и техните цени. Дигиталните учебници биха стрували на бюджета пет пъти по-малко, отколкото печатните издания. Разликата би могла да се инвестира в технически средства за работа с електронните издания – лаптопи и таблети за всеки ученик в България. Това ще насърчи създаването на още по-богато дигитално съдържание и конкуренция в издателствата. Училищата трябва да имат възможност за избор какъв тип учебник биха искали да използват

задържането на вниманието върху учебния материал. Учителите ще могат да надграждат процеса на обучение и да го правят по-интересен и атрактивен за децата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН Реплика? Не виждам. Искате ли реплика? Заповядайте.

Благодаря, господин Председател. Господин Белчев, вярно, че беше малко трудно да Ви чуем, но все пак аз дочух нещо и то беше свързано, че хартиените учебници са демоде. Може би и книгите са такива, може би учителите не трябва да стимулират учениците да четат от книги?! Това ли беше смисълът на Вашето изказване? Тоест дигитализация, иновации, а четене на книги в училище няма да се практикува и не трябва да обучаваме учениците на това нещо?! Така ли да разбирам Вашето изказване? Разбирам желанието за модернизация, но все пак образованието е свързано с развитието на интелектуалните възможности на учениците и на тяхното въображение. А когато един ученик и дете четат от хартия, от учебник, има такива научни изследвания, тук знам, че господин Денков е привърженик на тях, той всъщност много повече развива своите умствени качества. Така че от тази гледна точка Вие на Комисия се изказахте, че трябва да се обърне внимание на това дали всички ученици трябва да получат да получат учебници на хартия. Моля да конкретизирате какво точно имахте предвид и трябва ли да останат в миналото книгите и учебниците на хартия? Благодаря. Друга реплика? Не виждам. Желаете ли да отговорите? Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Пашев, отговорът е не. Както казах, нека учителите, училищата, учениците да имат избор дали да бъдат изцяло на дигитален формат, дали да бъдат на смесен формат, или на хартиен. Те имат избор. А доколкото Вашето изказване, че дигиталните, електронните учебници не помагат за въображението или те са нещо, което ние трябва да избягваме може би?! Не! Дигиталните учебници дават повече възможности. Те дават възможност за анимации, дават възможност за търсене в тях, интерактивност, нещата, които учениците

Вие като вносител се изказахте, сега в друго качество. Заповядайте, щом имате желание. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, ще бъда кратък. На първо място, искам да благодаря за положителните оценки, които бяха изразени от от тази трибуна по отношение на Законопроекта, който е внесен от мен и група народни представители. На второ място, искам да ви уверя, че този законопроект е резултат на колективната екипна работа на огромен екип от експерти и разбира се, в тясна връзка с юристи и експерти от Министерството на образованието и науката. На трето място, искам да направя малко уточнения и едно от тях е по отношение на госпожа Налбант. член 15 на Закона за достъп до обществената информация се казва: „С цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация всеки ръководител на административна структура в системата на изпълнителната власт периодично публикува актуална информация, съдържаща…“ и така нататък. Тук става въпрос за общ закон, който по никакъв начин не задължава тази администрация да публикува тази информация на своята интернет страница. В Закона за предучилищното и училищното образование всяка една институция е длъжна да публикува огромен брой документи, които се приемат в тази институция, на интернет страницата. Това улеснява достъпа до тази информация и дава възможност за

не вярвам да има реплики към благодарности и обещания. Ако няма други изказвания, закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование № 48-254-01-14, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 19 октомври 2022 г. – първо гласуване, подкрепен от Комисията.

Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование № 48-254-01-42, внесен от Христо Симеонов и група народни представители на 2 ноември 2022 г. Гласували

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Законопроекта.

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1. В чл. 21, ал. 8 думите „в редовна форма на обучение“ се заличават“.“ Предложение на народния представител Костадин Костадинов и група народни представители: „Параграф 1 да отпадне.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мукаддес Налбант. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Николай Денков и Красимир Вълчев.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

случаите по ал. 4 с акта на Министерския съвет се определя наименованието и структурата на института, както и статута на разпоредител с бюджет на ръководителя му, а взаимоотношенията на висшето училище с института, конституирането и функциите на неговите органи за управление се определят от академичния съвет на висшето училище в приетия от него правилник на института.“ Благодаря, господин Вълчев. Колеги, откривам разискванията по наименованието, новия § 1 и § 2 в редакция на Комисията по направените и изчетени предложения.

Както и на предното заседание, така и в Комисията заявихме нашата позиция и направихме предложението § 1 да отпадне, защото изцяло не сме съгласни с философията на направеното предложение. Въпреки това в Комисията между първо и второ четене постъпиха доста предложения, които успяха

променяна формата на самостоятелното юридическо лице, тоест на института. Това нещо се случи и поздравявам за направените предложения господин Вълчев, госпожа Налбант. Въпреки това финансирането и и разпореждането с финансите остава в ръцете на тези, които ще управляват института. Това е и нашето основно притеснение. Ние смятаме, че не трябва да се обособяват самостоятелни образователни клетки в състава на университетите. Иначе би могло да се подходи по този начин също и към колежите, колежите, и към факултетите. Тук става въпрос само за институтите. Затова и ние поддържаме направеното от нас предложение и Ви приканваме да го подкрепите. Благодаря.

По § 2 по вносител има предложение на народния представител Красимир Вълчев. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Даниела Дашева и Гален Монев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3: „§ 3. § 3: „§ 3. В чл. 68 ал. 5 се изменя така: „(5) Кандидат-студентите, притежаващи диплома за средно образование, които в годините на обучението си във втори гимназиален етап са са станали лауреати на национални или международни олимпиади или състезания или носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, се приемат без конкурсен изпит и извън утвърдения по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“ ежегоден брой на приеманите за обучение студенти, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата, състезанието или дисциплината на първенството.“ Предложение на народните представители Николай Денков и Красимир Вълчев. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 4: „§ 4. Създава се чл. 91 г: „Чл. 91 г. В случаите по чл. 26б, ал. 4 институтите може да получават институционално финансиране и целеви средства за научни изследвания, както и финансиране за изпълнение на стратегически научноизследователски програми и/или други национални програми.“ Предложение на народния представител Красимир Вълчев. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 5: „§ 5. 5: „§ 5. В § 4д от допълнителните разпоредби се правят следните допълнения: 1. Създава се т. 11: „11. „Лауреат на национална олимпиада или национално състезание“ е класираният на първо, второ или трето място и/или получил оценка отличен 6,00 на националния кръг на съответната олимпиада или състезание.“ 2. Създава се т. 12: „12. „Лауреат на международна олимпиада или състезание“ е лице, получило златен, сребърен или бронзов медал като участник в национален отбор.“ Предложение на народните представители Николай Денков и Красимир Вълчев. Комисията подкрепя предложението.

чл. 8 ал. 2 се изменя така: „(2) Редовната форма на обучение е с продължителност до 3 години, задочната и дистанционната – до 4 години, а обучението на докторантите

Комисията е направила една много добра връзка между спорта и образованието. Даже е разширила възможностите за действието на този параграф или този член, който трябва и смятам, че ние всички ще подкрепим. Благодаря.

Мотивите към Законопроекта бяха представени от заместник министъра на външните работи Костадин Коджабашев. Между Република България и Обединените арабски емирства е налице взаимно желание за задълбочаване на връзките в конкретни области, съобразени с техните държавни интереси и потенциал. Обединените арабски емирства са сред държавите от региона, с които през последните години развиваме динамично сътрудничество. С Меморандума се цели създаването на подходяща нормативна рамка и стратегически контекст за интензивно развитие на двустранните отношения в широк спектър от области. С Меморандума са договорени основните принципи, на базата на които двете страни ще работят за развитие на двустранните отношения и издигането им на стратегическо равнище, а именно: уважение, доверие, равенство, насърчаване на сигурността, стабилността и просперитета за всички, отчитайки ангажиментите на Република България като държава – член на Европейския съюз. Регламентират се приоритетните области на сътрудничество между двете страни – икономика, търговия, хранителната промишленост, земеделие, отбрана, инвестиции, туризъм, образование и наука, дигитални технологии и изкуствен интелект, информация и комуникации, културата, младежта и спорта. Предвижда се насърчаване на размяна на посещения на представители на държавния, публичния и частния сектор, както и разширяване на договорно-правната база между двете страни. Определени са процедурите за влизане в сила, изменение и прекратяване на Меморандума, както и неговият срок на действие. Меморандумът влиза в сила след получаване на второто писмено уведомление за приключване на вътрешните правни процедури за влизане в сила за двете държави. Той е в сила за първоначален период от пет години и ще бъде автоматично подновяван за последователни петгодишни периоди. Евентуално прекратяване няма да засегне дейностите, които са в процес на изпълнение към момента на прекратяването, освен ако страните писмено не са се споразумели за друго.

Благодаря, уважаеми господин Георгиев. Следващият доклад е на Комисията по отбрана. Заповядайте, господин Гаджев. „ДОКЛАД на Комисията по отбрана относно Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за стратегическо партньорство между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства, № 48-202-02-3, внесен от Министерския съвет на 7 ноември 2022 г. На заседание, проведено на 30 ноември 2022 г., Комисията по отбрана разгледа посочения законопроект. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от Любомир Попов, директор на Дирекция „Близък Изток и Африка“ в Министерството на външните работи, който поясни, че между Република България и Обединените арабски емирства е налице взаимно желание за задълбочаване на връзките в конкретни области, съобразени с техните държавни интереси и потенциал. С ратифициране и влизане в сила на настоящия меморандум се цели създаването на подходяща нормативна рамка и стратегически контекст за бъдещо развитие на двустранните отношения. Меморандумът създава основа за насърчаване развитието на двустранното сътрудничество в широк спектър от области на икономиката, търговията, хранителната промишленост, земеделието, отбраната, инвестициите, туризма, образованието и науката, дигиталните технологии и изкуствения интелект, информацията и комуникациите, културата, младежта и спорта. Меморандумът потвърждава стремежа на правителствата на двете страни към активизиране на инвестиционното сътрудничество. Документът предвижда да бъде насърчаван обменът на посещения на икономически, търговски и технически представители, делегации и мисии от правителствения, обществения и частния сектор и също така поощрява участието в търговски изложения, организирани в двете страни, както и размяната на посещения и обмен на информация в областта на образованието, науката, културата, младежта и спорта и медиите. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което с 11 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за стратегическо партньорство между правителството на

внесен от Министерския съвет на 7 ноември 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 17 ноември 2022 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за стратегическо партньорство между

и господин Иван Йорданов, началник-отдел в дирекция „Близък Изток и Африка“ в Министерството на външните работи. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от господин Попов. Меморандумът за разбирателство за стратегическо партньорство между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства е подписан на 1 септември 2022 г. в Абу Даби. В контекста на усложнената геополитическа обстановка и произтичащите от нея последици задълбочаването на връзките със страните от Близкия изток има ключово значение за енергийната,

задълбочаване на връзките в конкретни области, съобразени с техните държавни интереси и потенциал. С ратифициране и влизане в сила на настоящия меморандум се цели създаването на подходяща нормативна рамка и стратегически контекст контекст за бъдещо развитие на двустранните отношения, а именно обмяна на опит и информация по въпросите на борбата с тероризма и засилване на сътрудничеството в областта на борбата с трафика на наркотици, прането на пари, незаконната миграция и друга транснационална организирана престъпност. Меморандумът създава основа за насърчаване развитието на двустранното сътрудничество в широк спектър от области – на икономиката, търговията, хранителната промишленост, земеделието, отбраната, инвестициите, туризма, образованието и науката, дигиталните технологии и изкуствения интелект, информацията и комуникациите, културата, младежта и спорта. Основанието за извършване на ратификацията е чл. 85, ал. 1, т.

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за стратегическо партньорство между правителството на Република България и правителството на Обединените

между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства, № 48-202-02-3, внесен от Министерския съвет на 7 ноември 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 17 ноември 2022 г.,

202-02-5, внесен от Министерския съвет на 11 ноември 2022 г. На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването доктор Лидия Чорбанова, заместник-министърът на образованието и науката професор Албена Чавдарова, господин Любомир Попов, директор на дирекция „Близък Изток и Африка“ в Министерството на външните работи, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени представени от господин Любомир Попов, който информира народните представители, че Меморандумът за разбирателство за стратегическо партньорство между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства е подписан на 1 септември 2022 г. в Абу Даби. Съгласно чл. 6, ал. 4 от Меморандума и на основание на чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република България той подлежи на ратификация. Меморандумът създава основа за насърчаване развитието на двустранното сътрудничество в широк спектър от области на икономиката, търговията, хранителната промишленост, земеделието, отбраната, инвестициите, туризма, образованието дигиталните технологии и изкуствения интелект, информацията и комуникациите, културата, младежта и спорта. Заместник-министърът на здравеопазването представи по-подробно възможностите за сътрудничество в областта на здравеопазването. Доктор Чорбанова поясни, че съгласно чл. 2, т. 8 от Меморандума се предвижда развитие на сътрудничеството в областта на здравеопазването и медицинските науки между двете страни, обмен на добри практики за укрепване на здравните системи на двете страни с цел подобряване на здравния статус на населението им и насърчаване на прякото сътрудничество между медицинските университети, националните обществени здравни центрове и лечебни заведения. Тя подчерта, че след като министърът на външните работи уведоми правителството на Обединените арабски емирства за ратифицирането на Меморандума, ще бъде възможно започването на комуникация чрез Министерството на външните работи за неговото изпълнение. Професор Албена Чавдарова информира членовете на Комисията по здравеопазването, че Министерството на образованието и науката е съгласувало Меморандума и предвидените в него области за двустранно сътрудничество между Република България и Обединените арабски емирства. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ – 12, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума

48-202-02-3, внесен от Министерския съвет на 7 ноември 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 16 ноември 2022 г., Комисията по икономическа политика и иновации разгледа Законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство за стратегическо

Чрез него се насърчава развитието на двустранното сътрудничество в областта на икономиката, търговията, инвестициите, туризма, образованието, дигиталните технологии и изкуствения интелект, културата, младежта и спорта. Стимулира се обменът между представители на правителствения, академичния и частния сектор. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 16, без „против“ и „въздържал се“ народни представители. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Комисията по икономическа политика и иновации предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за сътрудническо партньорство между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства, № 48-202-02-3,

на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за стратегическо партньорство между правителството правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства. Ще изчакам Ще изчакам пълната минута, макар че не вярвам да е много оспорван резултатът. Гласували

като няма предложения между първо и второ четене, предлагам на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника Законопроектът да бъде гласуван на второ четене на днешното заседание. Благодаря, госпожо Захариева. Подлагам на гласуване предложението на госпожа Захариева да гласуваме Законопроекта за ратификация и на второ четене в днешното заседание. Гласували

ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за разбирателство за стратегическо партньорство между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство за стратегическо партньорство между между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства, подписан в Абу Даби на 1 септември 2022 г.“ Това беше, да. Откривам дискусия по Законопроекта на второ четене. Има ли желаещи? Няма. Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване на Законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство за стратегическо партньорство между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства – на второ четене. Гласували

Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социалните различия в

Чобанов.) Аз тук не виждам в момента коя е водещата комисия, но най-вероятно,

На заседанието присъства Добринка Кръстева – експерт в дирекция „Централно координационно звено“ в Министерския съвет. Законопроектът беше представен от госпожа Кръстева. Със Законопроекта се цели да се ратифицира подписанато на 20 септември 2022 г. от заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов и посланика на Конфедерация Швейцария в България Негово Превъзходителство Раймунд Фурер Рамково споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз. Споразумението дава възможност за реализация на следващата програма за сътрудничество, чрез която България ще получи финансова помощ от 92,5 милиона швейцарски франка в следните области: - насърчаване на икономическия растеж и социалния диалог, намаляване на младежката безработица; - управление на миграцията и подпомагане на интеграцията. Повишаване на обществената безопасност; опазване на околната среда и климата; - укрепване на социалните системи; - насърчаване на гражданска ангажираност и прозрачност. Конфедерация Швейцария предоставя тази кохезионна помощ на България за периода до 3 декември 2029 г. Рамковото споразумение и приложението към него съдържат финансови задължения за българската страна, като конкретните суми за национално съфинансиране на управляваните от програмните оператори мерки за подкрепа ще бъдат определени в съответните споразумения за мерки за подкрепа. Швейцария не поема и няма да носи отговорност към България, към който и да е публичен или частен субект, участващ в мярка за подкрепа, или към трети страни. След проведеното обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 17 народни представители, без „против“ и „въздържал се“ Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз, № 48-202-02-5, внесен от Министерския съвет на 11 ноември 2022 г.“ Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Чобанов. Справката показа обаче, че водеща е Комисията по европейските въпроси. Така че, заповядайте да представите Доклада.

относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз, № 48-202-02-5, внесен от Министерския съвет на 11 ноември 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 8 декември 2022 г., Комисията по въпросите на Европейския съюз разгледа Законопроекта за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз. На заседанието присъстваха: от Министерски съвет – госпожа Добринка Кръстева, началник на отдел „Наблюдение и анализ“, дирекция „Централно координационно звено“; господин Ангел Сираков – началник сектор „Политики и програми за устойчив растеж“. Законопроектът беше представен от госпожа Кръстева. Разглежданият законопроект се отнася до Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария. То е въз основа на Решение на швейцарския парламент от 3 декември 2019 г., с което се одобрява Втори кохезионен принос на Конфедерация Швейцария за определени държави – членки на Европейския съюз. Споразумението дава възможност за реализация на следващата програма за сътрудничество, чрез която България ще получи финансова помощ от 92,5 милиона швейцарски франка за 9 мерки за подкрепа, за всяка от които които ще бъде подписано отделно програмно споразумение. Сред тях са насърчаване на икономическия растеж и социалния диалог, намаляване на младежката безработица, укрепване на международните изследователски мрежи и други. Допълнително се предвиждат и средства за Програма „Техническа помощ“, които възлизат на обща стойност 1,8 милиона швейцарски франка. Кохезионна помощ на България от Конфедерация Швейцария се предоставя за периода до 3 декември 2029 г. Рамковото споразумение и приложението към него съдържат финансови задължения за българската като конкретните суми за национално съфинансиране на управляваните от програмните оператори мерки за подкрепа ще бъдат определени в съответните споразумения за мерки за подкрепа. По Законопроекта взеха отношение и зададоха уточняващи въпроси следните народни представители: Николай Денков и Стоян Таслаков. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: 10 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по въпросите на Европейския съюз предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз, № 48-202-02-5, внесен от Министерския съвет на 11 ноември 2022 г.“ Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Симеонова. Има още три доклада. Първият е на Комисията по образованието и науката. (Шум и реплики.) Могат кратко да ги представят, без всички детайли.

Благодаря, господин Председател. „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз, № 48-202-02-5, 48-202-02-5, внесен от Министерския съвет на 11 ноември 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 23 ноември 2022 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния

Дори не ме чуват, че говоря. Колеги, все пак да се концентрираме. Малко остана, да се изслушваме. Продължете, господин Вълчев. „за“, без „против“ и без „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социалните

принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз, № 48-202-02-5, внесен от Министерския съвет на 11 ноември 2022 г. Въз основа на извършеното гласуване при следните резултати: „за“ – 15, без „против“, „въздържал се“ – 2, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратификация на Рамковото споразумение между и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз,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

относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз, № 48-202-02-5, внесен от Министерския съвет на 11 ноември 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 17 ноември

внесен от Министерския съвет на 11 ноември 2022 г. На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването доктор Лидия Чорбанова, заместник-министърът на образованието и науката професор Албена Чавдарова, госпожа Добринка Кръстева – държавен експерт в дирекция „Централно координационно звено“ в Министерския съвет, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ – 13, без „против“, „въздържал се“ – 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз, № 48 202-02-5, внесен от Министерския съвет на 11 ноември 2022 г.“ Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Тонев. Има Доклад и на Комисията по превенция и противодействие на корупцията. Заповядайте. Някои комисии не са направили доклади или поне не знаем за тях.

внесен от Министерския съвет на 11 ноември 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 17 ноември 2022 г., Комисията по превенция и противодействие на корупцията разгледа цитирания законопроект. В резултат на проведената дискусия Комисията по превенция и противодействие на корупцията с 14 гласа „за“, без „против“ и без „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз, № 48-202-02-5, внесен от Министерския съвет на 11 ноември 2022 г.“ Благодаря, уважаема госпожо Назарян. Това бяха докладите на комисиите. Откривам дискусията по Законопроекта. Явно е спорен. Имаме осем записали се народни представители за тази дискусия. Първият е Делян Добрев. Заповядайте, господин Добрев. Ако има и други, нека си кажат, да редуваме групите. ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ-СДС): Господин Председател, от името на целия списък си запазваме правото да го направим някой друг път. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Добрев. Има шанс евентуално и за второто четене, но ако няма други изказвания. Има ли? Няма реплики. Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване. Този път ще изчакам 15-ина секунди. Моля?

на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз. Гласували

Заповядайте, госпожо Симеонова, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам така приетия на първо гласуване Законопроект да бъде приет и на второ гласуване в днешното пленарно заседание. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Подлагам на гласуване така направеното предложение за преминаване към второ гласуване по този законопроект за ратификация.

Преминаваме тогава към разглеждането и на второ гласуване на този законопроект. Заповядайте, госпожо Симеонова да го представите.

относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз от 11

подписано на 20 септември 2022 г. в град София. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ Благодаря, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ Откривам дискусия по Законопроекта на второ четене. Заповядайте за изказване. Колеги, моля да си заемете местата и ако може, да намалите децибелите, защото наистина е много шумно в залата, а остана малко, нека да приключим спокойно днешното заседание. Имате думата, господин Дренчев. която обаче е лъжичката катран в кацата мед, поне според нас. Предвиждат се от тези 93 млн. швейцарски франка, които ще бъдат отпуснати за шест години, 10 милиона ще бъдат дадени на НПО, избрано от швейцарското правителство, на граждани, които да бъдат активно ангажирани и да участват в по-прозрачен обществен дебат. Това ние го разчитаме като едно социално инженерство на чуждо правителство, които ще създават обществени нагласи, ще формират общественото мнение в България,

Не виждам. Други изказвания има ли по Законопроекта? Също не виждам. Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване наименованието, член единствен, заключителната разпоредба и параграф единствен на тази разпоредба. Гласували

и на второ гласуване. С това изчерпваме дневния ред за днес. Няма съобщения. Следващо заседание утре в 9,00 ч. Закривам заседанието.